Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo s sejo. Besedo ima Iva Dimic. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kar sem poslušala danes med razpravo pri tej točki, lahko rečem, da marsikoga verjetno boli, boli dejstvo, da je minister Tonin Slovenski vojski po dolgih desetletjih vrnili dostojanstvo. Slovenskim vojakom je praktično omogočil nenazadnje nadaljevanje kariere v Slovenski vojski, obul jih je, oblekel, skratka posodobil slovensko vojsko. Slovenska vojska in slovenski obrambni sistem pa predstavljata enega ključnih temeljev naše državnosti in sta nepogrešljiv element zagotavljanja varnosti in blaginje državljank in državljanov Republike Slovenije. Četudi se Slovensko vojsko v delu slovenskega političnega okolja vse prepogosto prikazuje predvsem kot nepotrebno breme in strošek na račun splošnega razvoja države, pa je potrebno zavedanje, da je prav slednja ena izmed ključnih zagotovil dolgoročnega razvoja, napredka in blaginje države. Slednje tudi v luči temelja, da smo kot suveren da smo kot suveren subjekt, ki prispeva svoj delež k skupni varnosti, prepoznani v širšem okolju, ki je ključno za našo celovito blaginjo. Žal se tega pogosto zavemo šele v kriznih in izrednih stanjih. trenutno Slovenska vojska pomaga tudi pri reševanju epidemije covida-19 in s svojimi zdravniki in zdravstvenim osebjem pomaga tudi nam vsem, bom rekla, civilnemu delu prebivalstva. In se mi zdi, da je prav, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske tudi, seveda nesebično, priskočijo na pomoč v reševanju življenj in zagotavljanju varnosti. Želim pa si, da bi se v vseh teh javnih razpravah o prihodnosti Slovenske vojske in slovenskega obrambnega sistema lahko pogovarjali in da bi prevladala strokovnost, preudarnost, tudi konstruktivnost, predvsem pa to, kar res manjka spoštovanje. Spoštovanje tudi pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki dnevno delujejo v službi domovine. Zato potrebujejo in si zaslužijo našo podporo ter predvsem sodobno in varno opremo ter napreden in ustrezno urejen obrambni sistem. Ne zaradi katerekoli politične opcije voditelja ali svetovnega nazora, ampak zaradi potrebe po skupnem zavedanju, da sta varnost in suverenost Republike Slovenije temeljni vrednoti, za kateri si moramo prizadevati vsi skupaj. Zato se mi zdi, da je treba gledati v luči in v spoštovanju do vseh tistih, ki ta poklic opravljajo. Veliko je bilo izrečenih tudi nedobronamernih besed, pa kljub vsemu ne glede na politične interese in politične poglede verjamem in zaupam, da slovenske vojakinje in vojaki delujejo v dobro države in za našo varnost, za blaginjo Republike Slovenije. In to je temelj zelo pomemben temelj, demokratični temelj – in prav je, da tega ohranjamo in ga posodabljamo, tako kot vse ostale sisteme. In tukaj ni vprašanja ali–ali,

Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, spoštovanje je res beseda, ki bi jo lahko morda večkrat uporabili v tej diskusiji. Predvsem spoštovanje do ljudi, ki v tej državi živijo, ki njeno podporo in solidarnost potrebujejo. Kakšno je to spoštovanje politike in državnega vrha do lastnih državljank in državljanov, ko pa jih imamo več kot 250 tisoč – več kot četrt milijona – pod pragom tveganja revščine, takih, ki ne zmorejo povezati začetka in konca meseca. V Državnem zboru pa obravnavamo resolucijo, ki bo do leta 2035 kaj? Tem ljudem pomagala? Zmanjšala stopnjo tveganja revščine? Ne, nikakor. 5,4 milijarde, milijarde evrov namenila za nove, dodatne nakupe orožja, ki ga ne potrebujemo, in za še dodatne napotitve slovenskih fantov in deklet v tujino na operacije, tudi 10 tisoč kilometrov izven meja naše domovine. Za kaj? Za blagor in blagostanje državljank in državljanov zagotovo ne. Za servisiranje tujih vojaškoindustrijskih kompleksov in korporacij, ki se želijo polastiti posameznih surovinskih baz v državah tretjega sveta, to pa krepko. In zato v Levici pravimo, da naj se o zadevni resoluciji na referendumu izreče ljudstvo. Navsezadnje je vsak evro in vsak cent iz 5,4 milijarde, kolikor jih prepoznava resolucija, ki bo šlo v orožje in v misije, izgubljen za področja, kjer pa dejansko vlada kriza. Kot je denimo zdravstvena kriza zaradi podhranjenega javnega zdravstvenega sistema že desetletja, niti ne zaradi epidemije covida-19. Pa stanovanjska kriza, kjer potrebujemo 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, do katerih mladi ne morejo, najemnine stanovanj, v Ljubljani recimo, pa letijo v nebo. Imamo krizo domov za starejše občane in tako naprej in tako naprej. Vsa ta področja potrebujejo dodatno financiranje iz državnega proračuna, vsa ta področja bodo ostala brez prepotrebnih sredstev, če bodo finance prekanalizirane v nakupe orožja in v stopnjevanje slovenske udeležbe na misijah v tujini. Kakšen odnos pa ima vladajoča koalicija do običajnega vojaka, pa veliko pove dejstvo, da so že večkrat postregli z idejo, da je treba sindikate vojakov in vojaških uslužbencev, torej tistih, ki branijo delavske pravice znotraj varnostno-obrambnega sistema, kratko malo prepovedati. Prav tako minister Tonin ni rešil statusa vojaka po 45. letu. To bi se lahko uredilo izključno na način, da se vojakom omogoči podaljšati pogodbe tudi po tem letu. Namesto tega je sprejel in v Državni zbor prinesel minister Tonin zakonske spremembe, ki mu omogočajo uslužno kadrovanje tistih posameznikov znotraj vojske, ki so idejnopolitično na liniji skrajne desnice. To ni reševanje statusa vojakov po 45. letu, to je zloraba problematike za nagrajevanje zvestih ljudi v obrambno-varnostnem sistemu, ki pa bi moral službovati ne posamezni stranki ali posamezni ideologiji znotraj Državnega zbora, ampak vsem državljankam in državljanom. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Primož Siter. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Pozdravljeni, kolegice in kolegi! Resolucije, zakoni in proračunski dokumenti so dejansko merilo vrednot in prioritet aktualne aktualne vlade, katerakoli to že je. In če pogledamo delo te vlade, torej teh zadnjih 20 oziroma 21 mesecev, vidimo, da če vržemo na vago, da so prioritete dejansko v oboroževanju. Sicer minister Tonin pravi, recimo če primerjamo izdatke za obrambo in za zdravje, to je njegov citat, »je razmerje 1 proti 8, kar se mi zdi pravično«. Seveda govori v prid zdravstva, ampak eno je, kaj je pravično, drugo je pa, kaj je potrebno. mislim, da ni v tej dvorani nikogar, ki ne bi razumel, v kakšni javnozdravstveni, v kakšni socialni, gospodarski in še kakšni krizi v tem trenutku smo in kako zelo pomemben je premislek o družbenih prioritetah v tako specifični, tako In najbolj povedne so številke. Aktualna vlada za investicije v zdravstvo v proračunih od 2021 do 2023 namenja 360 milijonov evrov oziroma 36 % manj kot za investicije v vojski, torej tistih 421 milijonov evrov, v kar sploh niso všteta investicijska sredstva Ministrstva za obrambo. In še nekaj primerjav. Oklepniki boxer recimo, o katerih največ govorimo v teh dneh, ki so težki 412 milijonov evrov, v v bistvu pomenijo več kot 3 leta proračunskih investicij v zdravstvu, torej 360 milijonov. Se pravi oklepniki vs. zdravstvo, oklepniki en šus, proračunski šus v investicijo v oklepnike je več kot trikratnik investicij v zdravstvo. Številke so povedne same po sebi. In glede na to, da tovrstne politične odločitve odpirajo tako pomembno družbeno vprašanje prioritet, je v primeru investicij v vojsko nujno potrebno iskati najširši konsenz med med ljudmi, med prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije. Kako zelo se na tem področju, ker je to večini prebivalk in prebivalcev jasno, referenduma izogiba vlada, smo videli pri našem lanskoletnem poskusu, že pri tisti akciji s 780 milijoni, posledičnem klicu po referendumu, množični podpori na strani ljudi in potem zelo hipni prepovedi referenduma z naslova vlade. Ker imam še nekaj malega časa, bi se rad odzval na nekaj razprav, ki smo jih slišali predvsem s strani koalicijskih poslank in poslancev. Poslanec Černigoj je v svoji ognjeviti razpravi večkrat poudaril, da je radikalna levica tista politična sila, ki se trudi ukiniti Slovensko vojsko, kar je seveda krilatica, s katero operirajo na na njihovi strani parketa večkrat, in kar vedno in vsakič poudarjamo, da je čista izmišljotina in laž. Je pa treba razložiti, kako v Levici vidimo vojsko. Vojska ni oprema. Vojska niso oklepniki. Vojska kot katerikoli drug kolektiv so v prvi fazi ljudje, so vojakinje in vojaki. In te vojakinje in vojaki v Slovenski vojski v tem trenutku, pazite, za normalno plačo, s katero lahko živijo v nekem srednjem razredu in je za njih socialnovarstveno poskrbljeno, morajo narediti kaj? Iti na misijo, tvegati svoje življenje za mir in varnost in ne vem kaj. Ampak v bistvu pa služiti nekim kapitalskim interesom nekih tujih velesil, da lahko sploh normalno preživijo, kar seveda tudi podpre ugotovitev, da se je v zadnjih desetih letih za tisoč zmanjšalo število vojakov in vojakinj v vojski. Za to rešitev tukaj tudi, predstavniki Vlade, v obveznem služenju vojaškega roka ni, kvečjemu razlog za en strah po dodatni militarizaciji družbe ali kakorkoli. Če sem se v svojem prvem odzivu na razprave oprl na poslanca NSi, bom tudi zaključil strinjanjem s poslanskim kolegom Jožefom Horvatom, ki pravi – Slovenija je v globokem miru, v stanju globokega miru, o čemer pričajo vsi indeksi varnosti mednarodnih institucij; in prav je, da je temu tako. Slovenija ni vojaško ogrožena, Slovenija je ogrožena socialno, gospodarsko, zdravstveno, šolsko in tako naprej. In zadnji čas je, da to prepozna tudi politika, vladna politika v tem v tem konkretnem primeru oziroma v tem času. Če pa je do te ugotovitve aktualni vladi težko priti, je pa edini možen ali pa edini najbolj ploden način, da enostavno za to vpraša državljane, ampak je pa treba mogoče pogoltniti kakšno grenko za to. Hvala lepa.

Kar se tiče kadrovskih številk v Slovenski vojski, je treba izpostaviti naslednje. Prvo kot prvo, pomanjkanje vojakov, kadrovska podhranjenost, o kateri neprestano poslušamo, ni osnovana na kakršnihkoli objektivnih dejstvih, se pravi, da bi nam dejansko primanjkovalo vojakov, ampak gre za nepopolnjenost sestava do številke, ki so si jo namislili vojaški birokrati na Ministrstvu za obrambo. In ni utemeljeno na absolutno ničemer kot na apetitih vojaške birokracije in določenih ideoloških konstrukcijah; in to je vse. Pa vendarle neprestano poslušamo že leta, ne zgolj na današnji razpravi, kako v Slovenski vojski manjka kadra, in v zadnjem času še, da je ministru Toninu uspelo ta trend obrniti. Postavimo zadevo v perspektivo s kakšnimi drugimi podsistemi, ki jih imamo v tej državi, recimo v primerjavi z domovi starejših občanov in medicinskimi sestrami. Zakaj že milijone in milijone leto in pol ta vlada meče v namen rekrutacije slovenskih mladih fantov in deklet, v uniforme vojske; kakršnegakoli primerljivega napora pa ni zaslediti, ko pride do področja osebja, ki dela v zdravstvu in skrbstvu, do recimo medicinskih sester. Tovrstne zgrešene prioritete so v celoti vpisane v resolucijo, ki jo danes obravnavamo. Še več slovenskih fantov in deklet na ameriških misijah naokoli po svetu in še več slovenskega javnega denarja, ki naj gre za tuje vojaškoindustrijske komplekse, za orožje, ki ga sploh ne potrebujemo. Še celo če bi bili vojaško ogroženi, pa oklepniki za kakršnokoli obrambo nacionalnega teritorija v resnici sploh niso primerni,

Razprava danes teče o posvetovalnem referendumu o resoluciji za razvoj in nujno opremljanje Slovenske vojske. Predlagatelj utemeljuje razpis posvetovalnega referenduma s tem, da naj ta vlada ne bi imela podpore pri ljudeh niti za Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski niti za nobeden evro za naprej. Če pa Če pa želimo, da bo vojska ostala v dobri kondiciji, pa rabi sodobno opremo, tehnična sredstva in zato pač brez zagotavljanja finančnih sredstev ne gre. gre. Leta 2019 je bila sprejeta Resolucija o strategiji nacionalne varnosti in v njej se je tudi izjasnilo, da se govori o vedno bolj tveganem varnostnem okolju, negotovem varnostnem okolju. Zaradi tega torej, ker se zavedamo, da nekako zastavljeni srednjeročni in dolgoročni razvojni cilji do sedaj niso bili podprti s potrebnimi viri, imamo, kar imamo. In danes dejansko ne gre za to, da mi dajemo veliko dodatnih sredstev, gre za to, da mi gasimo tisti požar,

dejansko ta vojska, ne rečem, da oni niso proti vojski, ampak če jim ne date denarja za hrano pa denarja za obleko pa denarja za opremo, potem jih jasno

potrebujejo sodobno opremo, nekaj sredstev. In sedaj govoriti, da se zaradi tega, da se vojski daje potrebna, nujna sredstva za opremo, jemlje drugje, tudi ni prav. Mislim, da je zavajanje, in sicer ta vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke je kljub epidemiji dosegla uspehe na področju gospodarstva, infrastrukture, zaposlovanja in dela. In končno je tudi obrnila trend padanja sredstev tako za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo in tudi sprejela zakonodajo s področja investicij v domala vse resorje, v domala vsa področja, in sicer za vojsko, za zdravstvo, za socialo, za šolstvo in tako naprej. Ni prav, da se s tako veliko lahkoto sklicuje referendum, ki je pravica ljudi, ampak da se sklicuje s tako lahkoto referendume o naši varnosti. Ta vlada nekako želi Slovenijo voditi v smeri načel in direktiv Evropske unije in zavezništva ter seveda vrniti Slovensko vojsko v neke normalne, evropsko primerljive okvire. okvire. Če rečemo, da pač predlagatelj ocenjuje, da konsenza ni, da ljudje tega ne podpirajo in tako naprej, potem moram reči tudi, da predlagatelji zaradi, ne vem, nepoznavanja ali pa namerno, tudi v smislu zavajanja, ne omenjajo, kje sploh naša slovenska vojska vse sodeluje. In sicer sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah pod Organizacijo združenih narodov, potem Evropske unije, potem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. In za te udeležbe na teh misijah seveda morajo imeti primerljivo opremo, kot jo imajo tudi druge vojske Evropske unije in druge naše zaveznice. In zaradi tega pač tako ne gre. Imamo, če damo neke zaveze, potem tudi do teh zavez nekaj odgovornosti, čeprav moram reči, da te odgovornosti so pa našim predlagateljem španska vas. In še enkrat k referendumskemu vprašanju, menim, da je zelo nejasno, bom rekel, tudi zavajajoče, tudi ni prav, da se dejansko straši mladino, kot da se bo uvajalo neko služenje in tako naprej, ampak kar je tudi rekla Zakonodajno-pravna služba – referendumska vprašanja morajo biti jasna. In jasno referendumsko vprašanje, spoštovani predlagatelji, bi bilo, če bi naše državljane, naše ljudstvo na referendumu jasno vprašali: Ali ste za to, da Slovenija ostane varna država, da lahko v miru ustvarjate in ponoči mirno spite? In bi bil odgovor vsega ljudstva: Mi smo za to, da mirno spimo in da imamo vojsko. In če bi potem vprašali naše državljane in naše ljudi – Ali ste za to, da vaši otroci varno hodijo v šolo, so varni v šoli, se varno igrajo v parkih in na športnih igriščih? – bi bil odgovor: Ja, mi smo za da so naši otroci in mi varni. Torej glasoval bom seveda proti referendumu o varnosti Slovenije in tudi apeliram na vse kolege, odgovorne poslance in upam, da bodo v večini seveda proti razpisu posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o razvoju in opremljanju Slovenske vojske, ki je tudi nacionalna varnost. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predlagatelj ima besedo. Hvala za besedo, predsedujoči. Znova smo slišali ustaljeno kitico, kako je treba vojake obleči in obuti, da morajo imeti dobro hrano, obleko, škornje, nekako v opoziciji do dejstva, da tega v tem hipu nimamo, kar sicer ni čisto res. Pa tudi če bi bilo, se vlada Janeza Janše s tem ne ukvarja, niti se s tem ne ukvarja resolucija, za katero predlagamo, da gre na referendum. Ne kupuje se hrane, obleke, škornjev, ampak se kupuje orožje, oklepnike, helikopterje za specialne sile. V resolucijo so vpisani celo topovi, havbice. To je denar, v katerega bi ta resolucija in ta vlada prekanalizirala javna sredstva, denar vseh državljank in državljanov. In to ne v nekem nedolžnem obsegu, pogovarjamo se o 5,4 milijarde evrov sredstev do leta 2035. To je ogromno denarja. In če do teh izdatkov dejansko pride, bodo kratko slamico potegnili vsi državljanke in državljani, ker bo denarja zmanjkalo za njihove življenjske temeljne potrebe, od infrastrukture do bolnišnic. Ker dodatnih sredstev ne bo kje vzeti, če jih bomo v takem obsegu zmetali v tuje vojaškoindustrijske komplekse in v ekspedicijske korpuse po Bližnjem vzhodu, podsaharski Afriki in ne vem kje še vse, na teh območjih sveta, za katera pravite, da se varnostno okolje v njih spreminja in da naj bi bila Slovenija zaradi tega ogrožena. Pa se res varnostno okolje spreminja kar samo od sebe, kot implicirate? Ne. Varnostno okolje spreminjajo točno tiste naše zaveznice znotraj Nato pakta, od katerih kupujemo orožje, zato da pomagamo njim na njihovih misijah to varnostno okolje spreminjati – države okupirati, občasno vojaško vdreti vanje in tako naprej. Nihče ne problematizira mirovniških misij, na katerih sodeluje tudi Slovenska vojska, ampak žal je takih zgolj 1 % pod okriljem Organizacije združenih narodov, če prerežemo sodelovanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na misijah. Dodatnih 9 % misij se izvaja v okviru Evropske unije, pa še te misije niso v celoti nedolžne. Slovenska vojska recimo v Maliju servisira interese francoskega imperializma in podpira eno izmed frakcij v njihovi državljanski vojni. Pa mirovne misije sploh niso predvidene v tej resoluciji kot tista krovna zunanja usmeritev sodelovanja Slovenske vojske, ampak resolucija zelo jasno da vedeti, da naj bi pripadnice in pripadniki v še večjem številu sodelovali tudi na misijah, ki niso mirovne narave.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 Ker ugotavljam, da ja, bom sprožil listo. Prosim, da se prijavite tisti, ki želite razpravljati. Prijave za razpravo potekajo. potekajo. Če se bosta prijavila predlagatelj in predstavnik Vlade, v tem primeru dobita besedo kot zadnja. Boris Doblekar ima prvi besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Sicer nisem bil prijavljen k razpravi, ampak se moram vseeno oglasiti, ker sem poslušal čez cel dan kar nekaj razprav, ki so bile sicer nekatere morda na mestu, ostale pa bolj kot ne neko politiziranje in politični boj na plečih slovenskih vojakinj in vojakov. Dejstvo je, da Slovenija vojsko potrebuje za obrambne namene. Tukaj govoriti o nekih napadalnih namenih je popolnoma deplasirano, ni na mestu. mestu. Za kolektivno varnost smo se Slovenci odločili in zato imamo tudi tako Slovensko vojsko kot tudi smo pridruženi v Nato, kjer skupaj z ostalimi državami varujemo svoje države oziroma svoje ozemlje. tukaj poslušamo s strani predlagatelja po referendumu o ljudstvu, o ne vem čem vse, seveda je zopet ta institut ljudstvo zlorabljen, kolikor se le da. da. Seveda je treba ljudstvo vprašati. Ljudstvo zastopamo mi, poslanke in poslanci v Državnem zboru, ker smo bili tudi izvoljeni. In če bi v stranki Levica imeli tako veliko zaupanje, potem vam verjetno ne bi bilo treba še naknadno ljudstva spraševati. Levica in vedno bolj tudi opozicija uporablja simbole Jugoslovanske ljudske armade, rdeče zvezde, da ne bomo tega pozabili. Tega ne smemo pozabiti. Zato seveda je meni popolnoma jasno, da imate takšen odnos do Slovenske vojske, do Slovenije. JLA je imela na tankih, kapah, partijskih knjižicah rdečo zvezdo, KUL koalicija pa to nadaljuje še v samostojni Sloveniji. Koliko milijard je zapravila JLA vojska, torej ta vaša vojska, katere simbol nosite, koliko davkoplačevalskega denarja je zapravila, lahko najdete na Googlu. Si lahko pogledate, kaj je ta vojska počela z denarjem, ljudmi in pa kaj je počela tudi s tem simbolom, ki ga vi tako radi nosite in se z njim kitite. In pa še naprej napadate, nadaljujete z napadi tako na Slovensko vojsko tudi na samostojno Slovenijo s takimi razpravami, ki sem jih danes poslušal. Vas ne skrbi in ne zanima varnost Slovenije, Evropske unije pa vseh držav, združenih v Natu. Ne skrbijo vas niti reveži niti delavske plače, ste proti dvigu delavskih plač, to je jasno, to ste tudi že povedali. In kot poslušam iz vaših razprav in iz teh predlogov po referendumih, ne marate niti Slovenske vojske, ne želite, da bi bila kadrovsko okrepljena in pa opremljena po najboljših standardih. Ste kdaj slišali za mravljišče ali pa čebelji panj? Ste slišal kdaj morda za to? Malo se pozanimajte, če ne veste, in boste hitro ugotovil, da ta skupnost mravelj ali pa čebel ne bi preživela brez svoje vojske, in zato ima tudi pri njih vojska odločilno vlogo za njihov obstoj. In tako je tudi pri državah, to si morate zapomniti. Brez vojakov, brez zaščite skupnosti ni skupnosti. Je ni. In seveda zganjate ta populizem, prvovrstni, prve vrste. Reklamirate Jugoslovansko ljudsko armado, torej agresorja, s svojimi rdečimi zvezdami, ki jih Slovenska vojska že več kot 30 let ne uporablja. Reklamirate socializem pa komunizem. Seveda, Sloveniji s takimi razpravami in temi nebulozami želite revščino, kaos, anarhijo, ne spoštujete naše tradicije in zgodovine, glede na to, kar poslušamo. In predlagani referendum po istem kopitu kot Zakon o vodah, popolnoma po istem kopitu. Populizem prve vrste. Tam ste zlorabil vodo, tukaj pa vojsko. Na žalost vam je s populizmom in lažmi ter aktivacijo svoje vojske z Metelkove 6, za katero vam seveda nikoli ni škoda denarja, nikoli vam ni škoda denarja za vašo vojsko, in pa z lažmi ste zmanipulirali ljudi pri referendumu o vodah; tokrat vam to žal ali pa na srečo ne bo uspelo.

Postopkovni predlog, Violeta Tomić. Slišali smo o agresorju, JLA, o rdečih zvezdah, o Zakonu o vodah. Lepo vas prosim, saj je prav, da ste mnogo toleranten kot vaš predhodnik iz vrst SDS, ki kar skače v luft, kadar mu tema ni všeč in kadar mu predvsem vsebina ni všeč,

Postopkovni predlog je proceduralno vprašanje glede uporabe poslovnika, ne pa nestrinjanje s tem, kar je nekdo povedal. Če gremo tako naprej, potem bodo sami, po vaše, postopkovni predlogi in se boste prerekali.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Veliki humanist in nominiranec za Nobelovo nagrado gospod Vaclav Havel je že pred mnogo leti zapisal bistvo moderne levice – Laž je nesmrtna duša levičarjev. In danes govorimo o referendumu, ki ga predlaga Levica. V resnici Levica zdaj predlaga dva referenduma. S prvim hoče preprečiti, da bi delavci dobili višje plače. To je res dosežek moderne levice prve kategorije in veliko pove o tem, kam pravzaprav ta stvar gre. Si predstavljate, da Levica hoče preprečiti delavcem višje plače, neto plače, tisto, kar delavec dobi v žep, da bi ja slabše živel?! Kako imate že geslo? Revščina za vse, ne samo za peščico. No, dobro ga uresničujete, moram reči. drugem predlaganem referendumu pa pravite, da se zavzemate za to, da ne bi zapravljali denarja za orožje. Moderen svet je žal tak, da se je treba včasih tudi braniti. Tudi smo na soseščini Balkana, kjer žal kotel vedno znova brbota. Tudi če sledite najnovejšim Dodikovim in ostalim izjavam tamle dol v Bosni, ni nujno, da se bodo stvari tam dobro razpletle, ne glede na to, da se Evropa in zveza Nato trudi, da bi ohranila mir. Se pravi, zanesti se moramo predvsem sami nase in za obrambo Slovenije, naše domovine. Gre za varnost ljudi. Vi ob tem opletate stalno z očitki, očitki, ki so pravzaprav provokativni, z njimi grobo žalite Slovensko vojsko, vse, ki sodelujejo v prizadevanjih za varnost Slovenije, jih zmerjate. Noben Slovenec v samostojni Sloveniji ni sodeloval po nalogu države v kakršnikoli okupatorski misiji ali pa čem podobnem. In kakršnokoli tovrstno namigovanje je groba žalitev in bi osebno predlagal Slovenski vojski, da tistega tudi toži, da se enkrat za vselej ta demagogija konča. Kar pa se orožja tiče, pa je treba navesti tisto, kar danes navajam samo v tem tednu že tretjič. Pa sem že neštetokrat povedal v tem državnem zboru, pa glej čudo, nikoli nobeden od osrednjih medijev še ni tega zapisal v taki obliki, čeprav sem vsako od teh stvari že tudi z dokumenti pokazal, lahko jih ponovno pokažem, če je treba. Sicer pa vsi veste, da je to res. Tudi nihče ne zanika, samo tišina je – Kjer tišina šepeta. In kaj je bistvo zgodbe s povečanim oboroževanjem Slovenije, z obveznostjo za to? Prvi se je k povečanemu oboroževanju Slovenije pisno zavezal, tudi s tem posredno z nakupom oklepnikov 8x8, gospod Tone Rop, LDS, levičarska vlada. Pri tem je, mimogrede, še kršil zakon, ker ni o tem vnaprej obvestil Državnega zbora, ampak je šele potem, ko je to pisno že poslal v tujino, šel iskat potrditev v Državni zbor. Za njim je to še dodatno razpredla naslednja vlada pod vodstvom gospoda Pahorja, v kateri je bila ključna SD. In nato je gospa Alenka Bratušek kot predsednica Vlade poslala novo / v kateri se je ponovno pisno zavezala k povečanemu oboroževanju, spet levičarska vlada. In v njenem času je bil potem, kolikor mi je znano, že končan tisti dodatni izbor, kjer se je odločilo za boxerje, za vozila, ki nekaterim gredo tako zelo v nos. To je spet odločila levičarska vlada, tudi če je to že čas naslednje vlade, je bila tudi ta vlada levičarska. No, in za konec, končno odločitev je v pisni obliki poslal leta 2018 gospod Marjan Šarec gospodu Stoltenbergu. Tudi to lahko preverite, gospe in gospodje. Vse ključne odločitve o povečanem oboroževanju Republike Slovenije, vse zaveze so bile dane v času levih vlad. Vi pa tukaj zmerjate tiste, ki pač poskušamo bodisi v parlamentu, bodisi v vladi, bodisi v Slovenski vojski držati vaše dane besede v tujini, zato da ohranimo ugled in verodostojnost Republike Slovenije v tujini. In s tem seveda tudi pozitivno oceno, ko gre za iskanje gospodarskega sodelovanja, gospodarskih zaveznikov, investitorjev in seveda vseh, ki kakorkoli lahko pripomorejo k hitrejšemu razvoju Slovenije in seveda, kar je bistveno, k večji slovenski varnosti.

Zakonodajno-pravne službe, po mnenju velike večine poslancev v Državnem zboru in po mnenju in oceni Vlade je predmet današnjega odločanja na predlaganem posvetovalnem referendumu določen nejasno. Referendumsko vprašanje, kot je zastavljeno v obravnavanem predlogu za razpis referenduma, je zavajajoče ter v tem smislu tudi nejasno. Iz vprašanja namreč ni razvidno, ali se vprašanje nanaša na predlog resolucije kot celoto ali samo na posamezno izrečene izpostavljene dele predloga resolucije. Tudi mene, v nadaljevanju, zelo žalosti današnja razprava, kjer se je izkazalo, da eksperti za vse, tudi za Slovensko vojsko. V celotni zgodovini službovanja v Državnem zboru, v celotnih vseh osmih letih, odkar so v Državnem zboru, se niso niti enkrat udeležili Odbora za obrambo na terenu; in na žalost, izgleda tudi tako, da niso še nikoli obiskali slovenskih gozdov. Naj za njihovo presenečenje povem, da gozdne vlake so v Sloveniji zelo dobro urejene in tudi široke. Za konec. Sam osebno menim, da v delovanju, v delovanju, ki ga vidimo v zadnjih mesecih, v delovanju skrajne levice na področju obrambe vidimo željo po razgradnji temeljnega člena suverenosti Republike Slovenije, ki bi jo lahko z vso resnostjo primerjali z nedržavotvorno delno razorožitvijo slovenske Teritorialne obrambe. Hvala za pozornost. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Nisem se najprej nameravala oglasiti pri tej točki, vendar pa me je za vsako, ko so se oglasili na levi levi strani predstavniki Levice, dobesedno zbodlo in sem rekla – napaka. In sedaj imam ta trenutek, da to napako popravim. Sramota, sramota, sramota, spoštovani levičarji. / oglašanje iz dvorane/ Ja, in to se nekdo še smeje ob tem. Poniževati Slovensko vojsko, delati jo za notranjega sovražnika. Pa kam vi peljete to državo? In se greste neki populizem, češ saj za vojsko ni potrebno, vojska ne potrebuje, vojska hodi po tujini. Kaj vi sploh veste o vojski pa njeni tujini?! Nič, nič ne veste o vojakih, ki hodijo na misijo, nič ne veste o tem, kaj njihove družine preživljajo doma in tudi oni. Ampak tam pomagajo. Tam niso za to, kar pravite vi, da se gredo vojno in da napadajo civiliste. Laž, laž in sramota, kar govorite. Kolikim so tam pomagali, sploh veste? Ali sploh veste, kaj vse so počeli? Iz vaših razprav ni čudno, da potem prihajajo novinarji tipa zgaga, ki govorijo v času, ko Slovenska vojska pomaga celo slovenskim bolnišnicam s svojim kadrom, da je to fašistična vojska. To je zapis iz njegovega Twitterja in vse to prihaja zaradi vaših razprav. Ne dolgo pod levo vlado, ki ste jo vi podpirali, Slovenska vojska ne samo da ni imela za oblačila, ampak njihove plače so bile takšne, da so popoldne delali različna dela, tudi svojo plazmo so dajali. Še več, hodili so po humanitarne pakete, borili so se za to, kdaj bo kdo dežuren in kdaj bo lahko šel kdo na misijo, zato da bo preživljal svojo družino. In vi bi pobrali še to. Uničiti, raztrgati, kajti to je notranji sovražnik, in vemo, kako je treba početi z notranjim sovražnikom. Nekako tako kot danes počne Levica na Twitterju glede mene.

Dejstvo je, da pač Slovenska vojska potrebuje opremo, potrebuje opremo; in potrebujemo Slovensko vojsko. In tukaj ni vprašanje, ali–ali, seveda potrebujejo tudi drugi sistemi. Tudi drugi sistemi potrebujejo finančno …, in to počnemo. Dali smo denar v zdravstvo, dajemo ga v šolstvo, ampak tudi v Slovensko vojsko. Se pravi, tukaj ni vprašanje, ali – ali, ampak in – in. In ta vlada to počne. Pod vašo pa ni bilo ne ali – ali ne in – in, ampak je bilo nič – nič. Jaz ne vem, kam ste dajali denar, ampak nič ni bilo. Nič ni bilo na področju zdravstva, nič ni bilo na področju šolstva in nič ni bilo na področju vojske. To pa obvladajo vaše vlade. Bilo je pa kar nekaj študij, kamor so izpuhteli milijoni, in tako naprej. In seveda podpiram vsakršno resolucijo, ki pomaga dolgoročnemu programu in nekako pomaga k temu, da bo slovenska vojska ostala opremljena. In kot je že rekel kolega Grims, oprema slovenske vojske ni zgolj, bom rekla, čas ali pa delovanje te vlade. Slovenska vojska ali pa nekatere ključne odločitve so se celo sprejemale pod levimi vladami. Ampak pri vas je tako, da seveda potem tisto hitro zanikate, če vam ne pride v kontekst vaše ideološke sheme. In prosim predlagatelje, ne zavajajte ljudi. Dajte, pojdite se pošteno igro,

hvala lepa za besedo. Cenjeni visoki zbor in lepo pozdravljeni tudi vsi, ki spremljate to razpravo! V dobrih štirih urah je bilo povedano veliko. Žal pa tudi veliko udrihanja po pripadnicah in pripadnikih Slovenske vojske, po Slovenski vojski. Pravzaprav po tem, da je Slovenija varna dežela. Slovenija je trenutno ena izmed varnejših držav na svetu. In ker si osebno želim, da bi tako ostalo tudi v bližnji in daljni prihodnosti, seveda ne bom podprl predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Ravno nasprotno. Podpiram, da se tudi v Slovensko vojsko namenja sredstva, ki so nujna za njen obstoj, ki so nujna za njeno delovanje. Je pa današnja razprava pokazala marsikaj. Pokazala je, da očitno v Levici niso samo proti visokim, višjim, boljšim plačam za vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo, ampak tudi proti varni državi. Če pogledamo nekoliko podrobneje, to verjetno niti ni takšno presenečenje. Verjetno je za vaš boljše kaos in anarhija, ki se sklada nekako z vašo ideologijo, v kateri ste navajeni in željni vladati. In to se je izkazalo tudi v današnji razpravi po tem, kar ste povedali. Za vas je očitno škoda denarja za tiste, ki skrbijo za to, da smo v Sloveniji varni. Najprej ste žalili zdravnike, zdaj žalite tudi vojake in vojakinje. Ali zato, ker pomagajo tudi vojaki in vojakinje, tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske v spopadu z epidemijo covida-19? Na to vprašanje si boste verjetno odgovorili sami. Za vas pa ni škoda denarja, ko se dajal denar, ko ste bili tudi nadkoalicijska stranka, za nevladne organizacije, predvsem s sedežem na Metelkovi 6, ko se je dajal denar za študije, kako se nekaj da oziroma ne da narediti. Pa to gre za na desetine milijone evrov. To pa ni bilo škoda denarja. Ko se pa sprejema resolucija, ki bo dolgoročno pomenila stabilno Slovensko vojsko in da bo Slovenija tudi v prihodnosti varna dežela, to pa je problem. Tako kot je problem, da bodo ljudje imeli višje plače in da bodo lahko tudi več trošili, si več privoščili in da bodo imeli višjo blaginjo. Tudi to je za Levico problem, kajti, kot rečeno, vaše naravno stanje je seveda kaos in anarhija. In naj sklenem samo s tem, da več kot 4 ure razprave samo še enkrat dodatno kaže in dokazuje, kdo je v Sloveniji za to, da se Slovenija razvija, da Slovenija napreduje, in kdo je tisti, ki ruši – ki

Hvala, predsedujoči. Moj postopkovni predlog je, da malce bolj aktivno ali proaktivno vodite to sejo, kot je to v tem trenutku. Pa ne zaradi vas, ampak zaradi razprav, kakršne padajo v eter, in bi želel, da zaščitite integriteto nas v Levici, ki sodelujemo v tej razpravi. Poglejte, kaj poslušamo – da smo notranji sovražnik, da nasprotujemo dvigu delavskih plač in podobne patološke laži, blatenje, zmerjanje, vreščanje. Pa to ni normalno. Podtika se nam, da trdimo ne vem kakšne stvari o pripadnikih in pripadnicah Slovenske vojske in ne vem kaj še vse. Pa to se ne more na tak način nadaljevati. Ali bo res vsak lahko rekel ravno karkoli. Pljunil vsakogar v obraz in bo to šlo normalno skozi. skozi. In lagal in lagal in lagal samo zato, da se to prime, da bo nekoga diskreditiral. Tu vas prosim, ker je bilo nekaj res takih primerov krepko čez mejo, da če se v nadaljevanju ponavljajo, predsedujoči, intervenirate, zaščitite našo integriteto in opomnite razpravljavca. Hvala lepa. Postopkovni predlog je po mojem na mestu. Jaz predlagam, da se vzdržite grobih očitkov. Dajte razpravljati čim bolj argumentirano. Besedo ima Mojca Škrinjar. Hvala lepa. Mimogrede, če dovolite, omenim tudi način razprave, če je koga treba opominjati, kako bi se bilo treba vesti na razpravah, je bila to Levica, kar smo bili priča na odboru za izobraževanje prejšnji petek. Ne vem, kdo je tisti, ki lahko prvi kamen vrže. Če grem na temo. Država mora imeti svojo vojsko. Države brez vojske praktično ni. Država mora poskrbeti za varnost državljank in državljanov. Varnost in zdravje sta prvi dobrini, ki ju človek potrebuje, pa tudi pravica je to. Mi imamo pravico, da smo varni. Varni pa bomo, če nas bo varovala solidno opremljena vojska. Naša vojska je del Nata in dolžni smo tudi spoštovani zaveze, ki smo jih dali Natu. Nato nas bo branil, ko bo to potrebno, ampak tudi mi moramo spoštovati te zaveze. Poglejmo, kaj se danes dogaja na mejah Ukrajine, pa ne bomo več tako dobre volje. Treba je biti ves čas dobro pripravljen na karkoli. Smo pa seveda veseli, da imamo mir in da smo dejansko, mislim da, 5. najbolj varna država na svetu. To je res za čestitati vsem našim odločevalcem, tako Slovenski vojski kot tudi Policiji, pa tudi na koncu državljanom in državljankam, ki pripomoremo k temu. Torej kdor nasprotuje Slovenski vojski, nasprotuje Sloveniji. In ta odnos je zaničevanja vreden. Lahko častite kulturo revščine, ker toliko kot govorite, jo dejansko častite. Proti revščini je treba delati na način, da je gospodarstvo uspešno in da lahko ljudje zaslužijo, da so zdravi, da delajo in da zaslužijo. Če želite deliti denar takoj na izvoru, to pomeni, da želite tudi, da se ta denar izgubi nekje v raznoraznih študijah o študijah, o domovih, kjer potem nikjer ni nobenega doma za starejše, je pa veliko študij, ali bi naj bilo veliko študij. Torej da bi podprli kakršenkoli referendum v smislu, da bi se izognili opremi in opremljanju in vzdrževanju naše vojske, je povsem nerazumno. Slovenija mora ostati trdna, solidna država, partnerica Nata, tako kot se spodobi, dostojanstveno, ne pa da bodo naši vojaki hodili razcapani okoli in da bomo leto za letom dobivali slabe ocene. Mi smo solidni partnerji. Čeprav smo maloštevilčni, ampak smo pa toliko bolj solidni in trdni partnerji. In Slovenska vojska je ena izmed velikih jamstev za to.

Točka dnevnega reda je pobuda za razpis referenduma o resoluciji, ki bi do leta 2035 za nabave orožja in misije vrgla dodatnih, poleg obstoječega orožarskega budžeta, dodatnih 5,4 milijarde evrov denarja. To je astronomska številka. Sredstva, ki bi šla v ta namen, pa bodo izgubljena za področja, kjer ljudje dejansko potrebujejo nemudno ukrepanje države, od javnega zdravstva naprej. poslušam desno tribuno, ki govori o Slovenski vojski gor, Slovenski vojski dol, kupuje pa orožje za potrebe zveze Nato. Vojaško tehniko, ki jo celo ob najbolj benevolentni interpretaciji ne moremo uporabiti za obrambo domovine. Oklepniki, ki so jedro take koncepcije Slovenske vojske, so preširoki, pretežki, neuporabni za kakršnikoli primer dejanske vojaške agresije na našo državo. Primerni so samo za patruljiranje po državah tretjega sveta, kot ekspedicijski korpus z ameriškimi intervencijami, in prav čisto nič drugega. V vojaškotehničnem smislu so oklepniki v resnici glineni golobi, še posebej kadar delujejo brez zračnega pokritja. Te orožarske rabote se dogajajo izključno zaradi pritiskov zveze Nato, ta pa v obratu pritiska manj zaradi kakršnekoli ogrožene varnosti, pa bolj za to, ker so se generalski čini Nato pakta spremenili v trgovske potnike vojaškoindustrijskih kompleksov največjih jedrnih držav znotraj zveze Nato. V osnovi se kupuje orožje zato, da imajo mednarodni orožarji dobičke. Koliko je tukaj notri varnostnega, pa je bolj natančneje opredeliti kot agresijo, kot okupacijo, kot je bila denimo tista v Afganistanu. In seveda v obrambi ambicij po tem, da denar vseh državljank in državljanov zakurijo za tuje vojaškoindustrijske komplekse, potem zagovorniki te resolucije danes patološko lažejo; in tako zelo, da kar sami od sebe slikajo argument, zakaj potrebujemo vsak evro za javno zdravje, ne pa za ne pa za orožje. Pa poslušamo, kako smo v Levici proti višjim delavskim plačam, medtem ko z davčno reformo vlada v resnici bogatašem znižuje davke. Povejte mi, kdo bo financiral socialno državo, če bo sprejeta davčna reforma, ki ji bo vzela 800 milijonov evrov na leto, pa resolucija in še kakšen dodaten orožarski zakon, ki bi v naslednjih nekaj letih 5 milijard in še nekaj dal za orožje. Pa saj ne bo denarja ostalo praktično za nič drugega kot za nekaj privilegiranih birokratov in političnih funkcionarjev, pa mogoče za policijo, ki bo morala gaziti nezadovoljno ljudstvo in po njem metati solzivec. In potem bo zgodbe konec. Ne bo evrov za socialo, ne bo evrov za infrastrukturo, razvoj in tako naprej. 50 Nobelovih nagrajencev je poslalo Organizaciji združenih narodov odprto pisno, da naj se v naslednjih letih globalno, v vsaki državi posebej, vojaški izdatki znižujejo za 2 % na leto. Papež je na veliko noč letošnjega leta, papež – vaša ideološka figura, pozval in obsodil stopnjevanje oboroževanja po posameznih državah. Logično, seveda. Slovenija ni vojaško ogrožena na noben način; je pa ogrožena socialno, zdravstveno, razvojno in še kako drugače. Tukaj so področja, kamor moramo dejati denar, ne pa da z nekimi poceni obtožbami in floskulami odrekamo ljudem v tej državi, ki naj bi jih orožje branilo, kako ironično, elementarno demokratično pravico, ki je pravica do referendumskega odločanja. Tukaj v Levici vztrajajmo, da je kakršnokoli zapravljanje denarja za orožje in stopnjevanje slovenske udeležbe na Natovih misijah za okupacijo tujine vprašanje temeljnih prioritet, kam kot družba in država gremo, in je nekaj, o čemer naj spregovorijo državljanke in državljani ob glasovalni skrinjici na referendumu. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da se razpiše posvetovalni referendum o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 28. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17.30.

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 14., 2., 7., 18., 17. in 22. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 14. točko dnevnega, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah v okviru rednega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnim in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.

zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v okviru skrajšanega postopka. Ker k drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo naodločanje o predlogu zakona. Glasneje? Bodo službe dale malo bolj glasneje, vi pa, prosim, poslušajte. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

(Za je glasovalo 45.) (Proti 40.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Miha Kordiš, obrazložitev glasu v imenu poslanske Hvala za besedo, predsedujoči. V Levici predlagamo razpis referenduma na temo resolucije, ki bo do leta 2035 za misije v tujini in nove nakupe orožja namenila dodatnih 5,4 milijarde evrov. To je ogromno ogromno denarja, ki ga ljudje v tej državi potrebujejo vse drugod, kot pa v raznoraznih topovih in v oklepnikih. Imamo javno zdravstvo, ki je že desetletja podhranjeno in je bilo v krizi, še preden je nastopila epidemija covida-19. Imamo domove starejših občanov, v katere se takisto že desetletja ne investira dovolj, zato imamo 12 tisoč starostnikov, ki čakajo v vrsti na posteljo. Mladi se ne morejo osamosvojiti in ne morejo do svojega stanovanja, ker je teh stanovanj premalo. Najemnine, denimo v Ljubljani, letijo v nebo. Najmanj, kar nam manjka, je 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj. Tudi teh ne moremo zgraditi, če bomo denar namenili za tuje vojaškoindustrijske komplekse. Tu je še največji izziv 21. stoletja, to je podnebna kriza in podnebni zlom, katera bo ravno tako potrebovala množično investiranje iz javnih sredstev Republike Slovenije, ki ne bo na noben način mogoče, ne v razvoju, ne v prometu, ne kjerkoli drugje, če nam bo omejena proračunska sredstva požrla neka zaveza do Nato pakta, ki je državljanke in državljani niso nikoli podpisali in o njej nikoli odločali. Referendum o pristopu k Nato paktu leta 2003 namreč na noben način ni vključeval ideje aktualne politike, da bo kupila osemkolesnike, da bo kupila štirikolesnike, da bi v bodoče kupovala tudi topove. Zato je resolucija, ki naj bi predstavljala družbeni konsenz, kot jo slika aktualna vlada Janeza Janše, primerna stopnička, okoli katere naj se izrežejo vsi državljanke in državljani in na ta način povedo, kam naj po političnih prioritetah naša država koraka v naslednjem desetletju. Je to res zapravljanje denarja za orožje ali pa ne bi nemara sredstev raje namenili v infrastrukturo, v socialo, javno zdravstvo in tako naprej? Po vseh podatkih, ki jih imamo, ogromna večina državljank in državljanov zapravljanju denarja za nakupe nepotrebnega orožja in dodatnemu napotovanju napotovanju slovenskih fantov in deklet v tujino odločno nasprotuje. To je tudi razlog, zakaj je Janez Janša s svojimi prijatelji v Državnem zboru referendum na temo 780 milijonov za orožje že enkrat prepovedal, prav tako pa nasprotuje razpisu referenduma aktualni resoluciji. Za zaključek upam, da pri glasovanju ne bomo spet soočeni s primerom, ko bo nek poslanec mešetaril po glasovalnem strojčku nekega drugega poslanca, in da bo glasovanje legitimno izpeljano.

48. (Za je glasovalo 8.) (Proti 48.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Kolegice in kolegi! Navajam: »Obstajajo pa težave, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje, zaradi katere tuji zdravniki ne morejo samostojno opravljati svojega poklica. Zato so morali v UKC sestavljati ekipe, ki so vključevali tudi slovenske zdravnike in vojaške zdravnike. Dve zadevi sta. Ali slovenski obrambni minister ne pozna zakonodaje, ali pa je nacionalistični ponos okužil tudi zdravstvo na drugi strani meje.« meje.« To piše novinar Mauro Manzin pred dvema dnevoma v italijanskem dnevniku Il Piccolo. In to si mislijo o našem ministru v Italiji – da ne pozna slovenske zakonodaje. Toliko o njegovi kredibilnosti in o tem, kako bomo porabili 400 milijonov evrov za oklepnike, ki jih potrjujemo danes. Bistveni sta dve vprašanji. Ali Slovenska vojska potrebuje vlaganja? Seveda jih. Drugo vprašanje pa je, ali potrebuje Slovenska vojska vlaganja na ta način, kot ga je zdaj izpeljala ta vlada in to ministrstvo s Toninom na čelu. Spomnimo se, da je ravno vlada Marjana Šarca po dolgem času obrnila trend vlaganja v obrambni sistem Slovenije; ampak realno, transparentno in predvsem odgovorno, na osnovi dejanskih potreb in realnih možnosti. Danes pa smo priča povsem drugi zgodbi. Ogromen proračunski primanjkljaj, kjer se vlada zanaša na bodočo rast, ni dobra popotnica za prihodnost. Ni dobra popotnica niti za investicije, ki so, še enkrat poudarjam, potrebne. Zdaj pa smo postavljeni pred ratifikacijo pogodbe za nabavo težkih oklepnikov, njihova cena pa narašča iz meseca v mesec, iz odbora v odbor, iz predstavitve v predstavitev. Spet bomo izvedli izrazito netransparenten nakup opreme, vojaške opreme, ki jo v Sloveniji že tradicionalno spremljajo različne afere. Zadnji nakup ministra Tonina – transportno letalo – je že zgrešen. Minister je kupil letalo, ki ga je ameriška vojska upokojila, ker je predrago za uporabo. Ampak pri nas je pač denar, davkoplačevalski denar, postranskega pomena. Bomo pač vzeli še en kredit, mar ne? Zato še enkrat izpostavljam razliko med nami in vami, med LMŠ in koalicijo SDS, Nova Slovenija, SMC. Mi zagovarjamo realnost, upravičenost, zakonitost, transparentnost, predvsem pa odgovornost. Odgovornost do vseh državnih podsistemov države in predvsem ljudi. Kaj zagovarjate vi, vidimo. Trmasto vztrajanje pri svojem, ne glede na ceno. LMŠ je proti takšnemu neodgovornemu ravnanju. Imamo boljše poti in realne možnosti, ampak vi to oboje zavračate. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kolegice, kolegi! Najverjetneje se boste strinjali z oceno, da Republika Slovenija pri nabavi orožja v zadnjih 30 letih ni imela srečne roke ali pa so nekateri imeli preveliko roko pri tem. Kakorkoli, neposredna povezava s sedanjim in bivšim in bivšim predsednikom Vlade ter tudi nekdanjim obrambnim ministrom je neizpodbitna in mislim, da ni nikogar, ki bi kakorkoli lahko danes tukaj zanikal. Ministrstvo za obrambo je bilo vodeno tudi s strani Socialnih demokratov. Takrat ga je vodila ministrica Andreja Katič, govorim o letu 2018, ki je tudi dala pobudo za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa Boxer. Ta skupna organizacija nosi ime OCCAR. Z informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8x8 za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine se je seznanila tudi takratna Vlada Republike Slovenije ter seveda pristojni odbor – Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo. Ocenjena vrednost projekta, ki je vključevala tudi stroške nakupa 48 vozil boxer in ustrezno logistično podporo, je bila takrat, pozor, 306 milijonov evrov z DDV. Od predloga iz leta 2018 pa do danes obravnavanega Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR pa so se razmere precej spremenile, četudi pristop k večnacionalnemu programu Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR načeloma ni v ničemer sporen. Namreč s potrditvijo zakona ne nastajajo nobeni stroški, do sedaj. Vendar je treba izpostaviti, da je Ministrstvo za obrambo leta 2018 imelo ponudbo, na podlagi katere je bil pripravljen predlog sporazuma in odprta možnost pogajanja, ki bi ceno lahko še dodatno znižala. Sedaj s tako ponudbo Ministrstvo za obrambo ne razpolaga in to je ta ključna razlika. Po postopku iz leta 2018 je bila predvidena nabava 48 vozil, po sedanjem načrtu pa je teh nekoliko manj, teh je 45. In to pomeni manj vozil za več denarja. Trenutne cene vozil niso znane, vendar je pričakovati bistveno višje cene, tudi 15 % na letni ravni, od tistih iz leta 2018, tudi zaradi zvišanja cen materiala v zadnjih dveh letih. Leta 2018 je tako bila cena enega vozila 4,8 milijona evrov z DDV, za vozila, dobavljena v letu 2025, predvidena cena pa je 6,2 milijona evrov. Razlika je občutna, kolegice in kolegi. Tukaj govorimo za okoli milijon in pol na komad. Kar nas tudi skrbi, spoštovani, je dinamika proizvodnje in dobav. Pričakuje se, da se dobava teh 45 vozil podaljša, in to po letu 2026, kar je izven dosega zakona o investicijah v Slovenski vojski za obdobje 2021–2026. Naj postavim primer Litve, ki potrjuje to našo domnevo. Litva je že leta 2016 podpisala pogodbo za nabavo tovrstnih vozil z rokom dobave 2019. Po javno objavljenem podatku bodo ta vozila dobavljena šele v letu 2022, kar kaže, spoštovani, na triletni zamik, torej bistveno dlje od zakona, ki je utemeljen v obdobju 2021–2026. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so bile leta 2019 podpisane pogodbe za dobavo vozil boxer za potrebe Združenega kraljestva, teh je bilo 523 vozil, in Avstralije, teh je bilo 211 vozil, kar pomeni, da se bi proizvodnja naših vozil pričela šele po izdelavi vozil, za katera so že sklenjene vse pogodbe. Kot je nam znano, se kapacitete proizvajalcev navkljub velikim naročilom bistveno spremenile. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovana slovenska javnost, Socialni demokrati iz navedenih dejstev predlaganega zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado OCCAR o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR ne bomo podprli. Je pa kar nekaj vprašanj, ki jih ostaja odprtih – na kakšen način bodo izvedena pogajanja, kateri cilji so postavljeni, ali se bo s podpisom zavezujoče pogodbe z vsemi detajli seznanil tudi Odbor za obrambo in cela vrsta drugih vprašanj, tudi finančne narave. Spoštovani, tudi naš poziv gre, tega zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Predsedujoči, hvala za besedo. Sporazumem z organizacijo OCCAR je ime postopka, po katerem se kupuje oklepnike 8x8 boxer. S tem sporazumom in nabavo, ki je v ta sporazum prelita, je narobe praktično vse. Za začetek lahko izpostavimo, da je nakup oklepnikov 8x8 ocenjen na številko 412 milijonov evrov. To je ogromno denarja, denarja, ki bi ga ljudje v tej državi potrebovali praktično povsod drugod, samo v nekem bodočem starem železju ne. Neprestano zagovorniki razmetavanja javnega denarja za orožje poudarjajo, da je varnost temeljna vrednota, zato jo moramo zavarovati, a Slovenija v resnici vojaško ni ogrožena. Celo če bi bila, oklepniki, kot jih vlada Janeza Janše želi kupovati, sploh niso primerni za delovanje na slovenskem terenu. Boxer 8x8 je 36 ton težka pošast, ki si ne more pomagati pri prehodu čez Slovenijo, kadarkoli se pogovarjamo o kakšnih gozdnih površinah, gozdnih vlakah in podobno. Navsezadnje tudi Vlada kot predlagateljica tega sporazuma dejstva niti ne skriva. Tovrstno orožje se ne kupuje za potrebe obrambe domovine, kupuje se za okupacijo tujine. Koncepcija Slovenske vojske z oklepniki 8x8 na čelu, kot jo lahko spremljamo, je postavljena in zastavljena na način, da bo najmanj 50 % slovenskih oboroženih sil pripravljenih za hitro posredovanje v tujini. In to na noben način ni obrambna vojska, gospe in gospodje. To je vojska ekspedicijskega korpusa, ki naj v sodelovanju z Nato paktom, na čelu z Združenimi državami Amerike, deluje tudi po 10 tisoč kilometrov izven meja naše domovine, v zasledovanju nekih čisto tujih korporativnih interesov in nikakor ne v zasledovanju interesov in potreb slovenskih državljank državljanov. Kot da sama namenskost tovrstnega investiranja javnega denarja v orožje ni dovolj problematična, so tu še korupcijska tveganja. V Sloveniji praktično ne poznamo večjega orožarskega posla, ki bi bil izveden transparentno in kjer bi šle stvari tako, kot morajo iti. Še posebej se je orožarska orožarska zmeda okronala z afero Patria, pa v novejšem času z njeno mlajšo sestro afero nakupov oklepnikov Oshkosh. Če slednji morda niso tako zelo poznani, naj izpostavim, da se je pri nakupu osemkolesnikov 4x4 Oshkosh zgolj v nekaj mesecih cena praktično čez noč več kot podvojila. Začetna informacija, s katero smo razpolagali v Državnem zboru in s katero so razpolagali državljanke in državljani, je bila 15 milijonov evrov. Končna cena za isto številko vozil je postavljena na skoraj 40 milijonov evrov. Prav nič drugače se ne obeta z nakupom osemkolesnikov Boxer. Prva informacija o nakupu osemkolesnikov je v naše bolj zavezujoče dokumente vstopila s proračunskim memorandumom za leti 2018 in 2019, 2019, kjer je bila cena postavljena na dobrih 200 milijonov evrov, 207 milijonov evrov. Kasneje, ne dolgo za tem, je takratni sekretar na Ministrstvu za obrambo gospod Miloš Bizjak v intervjuju za revijo Slovenska vojska številko že prvič popravil na gor in jo postavil na 250 milijonov evrov. Ko je v svojih zadnjih dneh odhajala vlada Mira Cerarja, je Državni zbor na mizo dobil podoben sporazum o pridružitvi organizaciji OCCAR za nakup osemkolesnikov, kot ga lahko spremljamo danes. No, takrat je bila številka že za sto milijonov evrov višja od aktualne, torej 300 milijonov evrov. Pa danes? Danes za manj vozil, kot je bilo v izhodišču predvideno, torej 56 vozil, dajemo še enkrat več denarja, to je 412 milijonov evrov za borih 45 vozil. Razlika je občutna. Razlika je otipljiva. Pogovarjamo se o 200 milijonih evrih v skupnem znesku in praktično podvojitvi cene posameznega vozila, kar nakazuje ne le na neracionalno trošenje javnega denarja, ampak tudi na hude sume in korupcijska tveganja, ki se ob tem prikazujejo. V Levici si lahko predstavljate, da ostro nasprotujemo kakršnemukoli pridruževanju organizaciji OCCAR, ker ostro nasprotujemo kakršnemukoli tratenju sicer že tako omejenih javnih proračunskih sredstev, ki pripadajo vsem državljankam in državljanom za subvencioniranje tujih vojaškoindustrijskih kompleksov. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Obveščam vas, da zbor o predlogu zakona v celoti na tej seji ne bo odločil. Vložen je namreč predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vprašanju, ki je vsebina tega predloga zakona. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma in obravnavani predlog zakona sta tako medsebojno vsebinsko povezana. Zbor mora pri odločanju o predlogu zakona upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da mora zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden končno odloči o predlogu zakona.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o Računskem sodišču 24. novembra 2021 predlagal Državnemu zboru, da za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča imenuje mag. Majo Bilbija. V skladu z določbo prvega odstavka 7. člena Zakona o Računskem sodišču je član Računskega sodišča imenovan za dobo devetih let od dneva, ko nastopi funkcijo. Besedo dajem predstavnici Urada predsednika republike gospe Nataši Kovač za dopolnilno obrazložitev predloga.

Na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za to mesto se je prijavilo pet kandidatov, in sicer mag. Maja Bilbija, mag. Maja Hmelak, gospod Zoran Mladenović, gospa Nataša Muser Mišelič in gospa Nataša Prah. Po pogovoru z vsemi kandidatkami in kandidati, opravljenih več krogih posvetovanj z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike odločil, da Državnemu zboru v imenovanje za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča predlaga mag. Majo Bilbija, vrhovno državno revizorko na Računskem sodišču. Mag. Bilbija je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava. Njena 28-letna poklicna pot je vseskozi vezana na delo na področju javnih financ, predvsem na področju davkov, državne revizije, notranje državne revizije, vodenja kapitalskih naložb družb in javnih naročil. Na Računskem sodišču je delala že v času njegove ustanovitve. Nanj se je vrnila leta 2004 po delu na Slovenski razvojni družbi in na Ministrstvu za informacijsko družbo kot notranja revizorka. Leta 2009 je bila izvoljena za članico Državne revizijske komisije, kjer je dobila bogate izkušnje na celotnem področju javnih naročil. Leta 2013 pa jo je predsednik Računskega sodišča imenoval za vrhovno državno revizorko za področje revidiranja izvajalcev gospodarskih javnih služb, gospodarskih družb, v katerih imata država in lokalna skupnost večinski delež, ter za vse revizije privatizacije, ne glede na to, v katero področje se uvršča uporabnik javnih sredstev. vsem času je bila aktivno vključena v razvoj in delo Računskega sodišča in tudi povečevanje ugleda te institucije v družbi, kar se je odražalo v vedno zahtevnejših in kvalitetnejših revizijah, kasneje pa tudi v poudarjeni vlogi Računskega sodišča pri svetovanju revidirancem. Kot vrhovna državna revizorka je s svojim oddelkom izvedla številne odmevne in tudi zahtevne revizije, ki so hkrati odpirale pomembna strokovna, nekatera še danes ne v celoti razrešena, vprašanja. Med njimi je eno osrednjih vprašanje, v kolikšni meri je Zakon o gospodarskih družbah v osnovi namenjen družbam, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost, primeren okvir za ureditev poslovanja družb v večinski lasti države ali občine. Kot je kandidatka pojasnila na javni predstavitvi, vidi nadaljnji razvoj Računskega sodišča predvsem na področjih merjenja učinkov revizij in pa pri krepitvi funkcije svetovanja ter sodelovanja med pristojnimi organi in uporabniki javnih sredstev. Prepričana je, da je pomembno tudi sodelovanje z drugimi neodvisnimi organi in nadzornimi institucijami, katerih pristojnosti se prepogostokrat prepletajo s pristojnostmi Računskega sodišča. Po njenem mnenju bi Računsko sodišče s svojo strokovnostjo in izkušnjami lahko v teh primerih veliko prispevalo k učinkovitejšemu reševanju zadev. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru je mogoče predvidevati, da ima kandidatka potrebno podporo za imenovanje. Predsednik republike meni, da je mag. Maja Bilbija s svojim dosedanjim delom dokazala, da gre za osebnost, ki je visoko strokovno usposobljena, saj je svojo celotno poklicno pot posvetila temu področju, ki je izjemno izkušena, sposobna in motivirana, da prevzame izziv postati članica Računskega sodišča. primeru njene izvolitve je več kot utemeljeno pričakovati, da bo delo opravljala profesionalno, predano in z visoko stopnjo osebne in poklicne integritete, zato predsednik republike Državnemu zboru predlaga, da mag. Majo Bilbija imenuje za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na izvedbo glasovanja o predlogu predsednika republike za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o Računskem sodišču o imenovanju Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so Franc Breznik – SDS, Andreja Zabret – LMŠ, Boštjan Koražija – Levica, Blaž Pavlin – Nova Slovenija – krščanski demokrati. Član te komisije sem tudi jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na glasovanje oziroma odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

2. (Za je glasovalo 85.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslancem vročena glasovnica tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali beseda V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o računskem sodišču bo predlagana kandidatka imenovana, če bo zanjo glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanke in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 18.10 ter bo trajalo do 18.25. Prekinjam 22. točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 18.40.

Naj preberem zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o imenovanju mag. Maje Bilbija za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 16. decembra 2021. Razdeljenih je bilo 87 glasovnic, oddanih je bilo 87 glasovnic, neveljavnih je bilo nič glasovnic, veljavnih je bilo 87 glasovnic. Za je glasovalo 46 poslancev, proti je glasovalo 41 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je mag. Maja Bilbija z večino glasov vseh poslancev imenovana za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča. Prosim mag. Majo Bilbija, prvo namestnico predsednika Računskega sodišča, da priseže pred državnim zborom.

Prisegam, da bom opravljala svoje delo skladno z ustavo in zakonom, pošteno, vestno in nepristransko.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Lepa hvala za izkazano podporo. Tako kot sem navedla pri svoji predstavitvi, vlogo prvega namestnika predsednika Računskega sodišča vidim kot ustvarjalca revizijske prakse in tistega, ki jamči razvijanje metod in tehnik državnega revidiranja. Pri svojem delu izhajam iz vrednot Računskega sodišča: neodvisnost, objektivnost, učinkovitost. To bo tudi v bodoče. Pri tem pa vem, da se lahko zanesem na revizorke in revizorje Računskega sodišča, na njihovo strokovnost in na njihovo profesionalnost. Lepa hvala še enkrat. / aplavz/ Mag. Maji Bilbija se zahvaljujem za besede, ji čestitam in želim uspešno delo. Prehajamo na obravnavo Predloga za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo. Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavnici Vlade dr. Ignaciji Fridl Jarc, državni sekretarki na Ministrstvu za kulturo. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani poslanke, poslanci! Član Nacionalnega sveta za kulturo dr. Andrej Gaspari je dne 16. 8. 2021 podal odstopno izjavo, zato je minister, pristojen za kulturo, Vladi Republike Slovenije predlagal njegovo razrešitev in predlagal tudi novega kandidata. Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga torej razrešitev člana Nacionalnega sveta za kulturo dr. Andreja Gasparija in imenovanje novega kandidata, Uroša Reiterja, za člana Nacionalnega sveta za kulturo. Mandat novega člana bo trajal do izteka mandata predsednice in ostalih članov, to je do 27. 9. 2024, če bo seveda imenovan. Naj navedem samo nekaj strokovnih kompetenc predlaganega kandidata. Tri leta je opravljal delo demonstratorja pri profesorju Petru Fistru na Katedri za prenovo, sodeloval pri več projektih, delal s študenti zlasti na področju prenove kulturne dediščine. Tako je tudi njegova diplomska naloga obsegala prenovo mestnega jedra Slovenj Gradec. Izkušnje si je pridobival na Zavodu za urbanizem Velenje, in sicer s področja znanja urbanističnega načrtovanja in prostorskega planiranja, projektiranja in oblikovanja. Prav tako se je ukvarjal z nalogami občinskega urbanista in sodeloval pri nalogah tudi pod vodstvom profesorja Petra Gabrijelčiča na nivoju prostorskega načrtovanja. Kot diplomirani arhitekt si je Uroš Reiter dolgoletne izkušnje pridobival na področju projektiranja, oblikovanja in urbanističnega načrtovanja. Vso to znanje pa je združil pri samostojni karieri na področju urbanizma, arhitekture in oblikovanja. Njegova zgodnja dela so objavljena tudi v knjigi New arhitecture in Slovenija. Leta 2006 je bil s projektom Osrednja mestna knjižnica v Velenju nominiran za Plečnikovo nagrado.

Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Nacionalnem svetu za kulturo razreši član dr. Andrej Gaspari. Glasujemo.

(Za je glasovalo 56.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa, s katerim se v Nacionalnem svetu za kulturo za člana, za čas do izteka mandata Nacionalnega sveta za kulturo, imenovanega s sklepom o imenovanju predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo z dne 26. september 2019, imenuje Uroš Reiter. Glasujemo.

proti 32. (Za je glasovalo 46.) (Proti 32.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta. Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavnici Vlade dr. Katji Lavtar, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog za imenovanje predsednika in dveh članov Fiskalnega sveta. Vlada je v skladu z roki, ki so določeni v Zakonu o fiskalnem pravilu, 1. oktobra v Uradnem listu objavila javni poziv za prijavljanje kandidatov za predsednika ter dva člana Fiskalnega sveta. Obvestilo o preteku mandata trenutnim članom Fiskalnega sveta z dne 21. marec 2022 je Vlada namreč prejela s strani Fiskalnega sveta sredi septembra. Na javni poziv smo prejeli tri prijave, in sicer že obstoječih članov in obstoječega predsednika Fiskalnega sveta. Na podlagi navedenega Vlada predlaga, da se za predsednika Fiskalnega sveta ponovno imenuje dr. Davorin Kračun, za člana pa Alenka Jerkič in mag. Tomaž Perše. Peti odstavek 8. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da so lahko iste osebe na funkcijo imenovane dvakrat zaporedoma. Tako kandidati, se lahko strinjamo, izkazujejo strokovnost in izkušnje z dosedanjim uspešnim delom, velja za predsednika in oba člana Fiskalnega sveta, o njihovem delu je Državni zbor redno seznanjen, večkrat sodelujejo pri razpravah, obravnavi javnofinančnih tem, vsako leto pa ste seznanjeni tudi z njihovim letnim poročilom. Fiskalni svet kot državni organ opravlja zelo pomembno nalogo neodvisnega spremljanja in opozarjanja glede vzdržnosti javnih financ, zato upam, da boste ponovno imenovanje podprli. Hvala. lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa in lep pozdrav. V Levici danes ne bomo podprli imenovanja novega starega Fiskalnega sveta. Glavni razlog je naslednji. Tega imenovanja Tega imenovanja ne bi bilo treba izvesti danes, mandat se jim izteče šele konec marca. Je pa dejstvo, da bi se morali o sestavi novega Fiskalnega sveta pogovarjati skupaj z vprašanjem novega fiskalnega pravila. Fiskalno pravilo, kakršnega imamo v Sloveniji zapisanega v zakonu, je namreč eno od najbolj rigidnih v Evropi. Fiskalna pravila nasploh pa so se v zadnjem desetletju izkazala kot škodljiva. Če spomnim. Evropska unija je po krizi, ki je izbruhnila na finančnih trgih leta 2008, v letih 2011 in 2012 uvedla fiskalna pravila. Posledica tega je bila, da je vsem evropskim zakonodajalcem in voditeljem državam čez oči padla fiskalna računovodska siva mrena. Za glavni cilj so si celo desetletje zastavljali odplačevanje dolgov in zmanjševanje primanjkljajev, posledica tega je pa bila drastično zmanjševanje investicij. In nadaljnja posledica, kot je nekoč ugotavljal mag. Andrej Šircelj, zdaj finančni minister, ni je regije na svetu, ki bi v prejšnjem desetletju imela tako uborno rast, kot jo je imela Evropa. Evropa je rastla petkrat počasneje od Kitajske in približno enkrat počasneje od Združenih držav Amerike. Zdaj je situacije še hujša. V covidni krizi so v Evropi sicer ideološko ploščo obrnili in dopustili, da se tokrat gospodarstvu in prebivalstvu z javnofinančnimi sredstvi pomaga krizo prebroditi. Ampak v letu 2023 nam grozi vnovična aktivacija teh rigidnih fiskalnih pravil, kjer imamo mi dvojno težavo. Prva težava je, da imamo proračune nastavljene tako, da naj bi v letu 2022 imeli drugi največji strukturni primanjkljaj v Evropi, takoj za Romunijo, v letu 2023 pa naj bi že privarčevali 950 milijonov evrov. Če spomnim. Ko je bivša Janševa vlada s podobno fiskalno telovadbo poskušala leta 2012, je z Zujfom prihranila trikrat manj, 320 milijonov evrov, pa je bilo teh 320 milijonov evrov reza v javne finance dovolj, da je državo potegnila v drugo recesijo. Prihraniti eno milijardo v enem letu je proračunska norost. In na to je opozarjal tudi obstoječi Fiskalni svet. Zato bi se morali, ker danes, če hočemo ta svet imenovati, potrebujemo dve tretjini, se pravi koalicija potrebuje opozicijo, skupaj usesti za mizo in pogovoriti o tem, kako bomo spremenili fiskalna pravila, da do tega ne pride. Fiskalno pravilo ne bo ubilo samo razvoja, fiskalno pravilo, če bo v taki obliki, kot je, aktivirano vnovič, in jaz ne vidim dobrih izgledov, da bi se kdaj v tem ali pa bodočem parlamentu zbrala volja dveh tretjin poslank in poslancev − razen zdaj, ko imamo skupen interes, da postavimo nov fiskalni svet − da se to zgodi. Mislim, da zamujamo zgodovinsko priložnost, da to storimo, in tvegamo, da bo pred nami zaradi političnih spletk in zapletov še eno izgubljeno desetletje. Zato predlagam, da imenovanje novega fiskalnega sveta preložimo, časa je, kot rečeno, še tri mesece, in vmesni čas porabimo za to, kako oblikovati fiskalno pravilo, da bo omogočalo razvoj in konec koncev omogočalo zeleni preboj, digitalizacijo in socialno preobrazbo, ki naj bi jo evropske države, tudi Slovenija, izvedle v naslednjih desetih letih. S takim fiskalnim pravilom, kot ga imamo zdaj, pa to ne bo mogoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Besedo ima predstavnica Vlade, če želi. Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. O vsakem kandidatu bomo glasovali posebej. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi šestega odstavka 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu vsak predlagani kandidat imenovan, če bosta zanj glasovali vsaj dve tretjini vseh poslancev, to je 60 ali več. Na glasovanje dajem Predlog sklepa o imenovanju dr. Davorina Kračuna za predsednika Fiskalnega sveta, pri čemur mu mandat začne teči z 22. 3. 2022. Glasujemo.

Na glasovanje dajem Predlog sklepa o imenovanju Alenke Jerkič za članico Fiskalnega sveta, pri čemer ji mandat začne teči z 22. 3. 2022. Glasujemo. Navzočih

Na glasovanje dajem Predlog sklepa o imenovanju mag. Tomaža Peršeta za člane Fiskalnega sveta, pri čemur mu mandat začne teči z 22. 3. 2022. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanja namestnika varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je 22. novembra 2021 Državnemu zboru ponovno predlagal, da za namestnika Varuha človekovih pravic za dobo šestih let imenuje Miho Horvata. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo varuhu človekovih pravic gospodu Petru Svetini. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Namestnika varuha človekovih pravic, to so moji najožji sodelavci. Predlog za imenovanje gospoda Mihe Horvata ponovno naslavljam na vas, ker sem trdno prepričan, da je gospod Horvat pravi človek z vsemi potrebnimi strokovni kompetencami, znanjem in veščinami za opravljanje funkcije namestnika varuha človekovih pravic. To je izkazal s svojim dosedanjim delom v prvem svojem mandatu zasedanja te pomembne funkcije. Zato zaupam, da boste, spoštovane poslanke in poslanci, pri ponovnem odločanju o njegovem imenovanju podprli moj predlog. Hvala lepa.

Želi varuh človekovih pravic gospod Peter Svetina še razpravljati pri tem? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa, s katerim se za namestnika varuha človekovih pravic za dobo šestih let imenuje Miha Horvat,

27. (Za je glasovalo 49.) (Proti 27.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prosim imenovanega namestnika varuha človekovih pravic, da se nam pridruži. Prosim namestnika varuha človekovih pravic Miho Horvata, da priseže pred Državnim zborom. Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da bom varoval človekove pravice in temeljne svoboščine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

Hvala lepa. Ali želite nagovoriti Državni zbor? Imate besedo. MIHA HORVAT: Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Iskrena hvala vsem tistim, ki ste danes glasovali za varuhov predlog. Hvala. PREDSEDNIK

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje dr. Damjana Oroža na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Sodnega sveta dr. Vladimirju Horvatu.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zaradi upokojitve enega vrhovnega sodnika v letu 2020 ter predvidene upokojitve enega vrhovnega sodnika konec leta 2021 objavilo razpis za eno prosto mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije za področje spremljanja sodne prakse in gospodarskih pravnih zadev. Na razpisano prosto mesto vrhovnega sodnika se je prijavilo šest kandidatov, dve kandidatki sta svojo prijavo kasneje umaknili. Po opravljenem razgovoru in preučitvi dokumentacije je Sodni svet ocenil, da je kandidat dr. Damjan Orož s svojim dosedanjim sodniškim delom in razgovorom najbolj prepričljiv in da je od vseh kandidatov pozitivno odstopal. Kandidat dr. Damjan Orož sodniško funkcijo opravlja že več kot 15 let na različnih pravnih področjih ter na različnih stopnjah sojenja. Pet let je kandidat sodniško funkcijo opravljal na prvostopenjskem sodišču ter kot podpredsednik opravljal tudi naloge sodne uprave, od leta 2011 dalje pa je v funkciji višjega sodnika na pritožbeni stopnji, od tega od leta 2019 kot višji sodnik svetnik, kjer hkrati sodi kar na dveh pravnih oddelkih, kar nakazuje na izjemno širok obseg kandidatovega pravnega znanja. Gre za visoko strokovnega sodnika, ki obvlada senatno sojenje v najzahtevnejših zadevah, kar zahteva tudi kreativno razmišljanje za reševanje najtežjih pravnih vprašanj. S svojim odgovornim odnosom do dela, samoiniciativnostjo, odločnostjo, kritičnostjo do pravnih in dejanskih problemov, izredno predanostjo sodniški službi ter obnašanjem v službi in zunaj nje prispeva k povečanju ugleda sodstva. Navedeno dokazuje tudi dejstvo, da je bilo kandidatovo dosedanje delo vselej ocenjeno z nadpovprečno oceno sodniške službe, kar je izjemno redko. Vseskozi je izkazoval tudi visoko nadpovprečen pritožbeni rezultat. Treba je izpostaviti tudi kandidatovo obsežno strokovno delovanje izven sodstva na predavateljskem in publicističnem področju ter pri komisijah v zakonodajnih postopkih, s čimer je pomembno prispeval k razvoju gospodarskega in izvršilnega področja v slovenskem pravnem prostoru. Dovolite, naj omenil zgolj najpomembnejše od teh. Kandidat je namreč med drugim soavtor komentarja Stvarnopravnega zakonika iz leta 2020. Sodeloval je pri pripravi sprememb zakona o finančnem poslovanju podjetij in prisilni poravnavi in pripravi mnenja novele ZIZ-L, objavil je tudi prispevke v knjigi Sodobno stvarno pravo, je član več projektnih skupin, ugleden predavatelj na najprestižnejših, najpomembnejših seminarjih in sodniških šolah, vodil je različne posvete in opravljal še druge funkcije. Poleg tega objavlja številne strokovne članke ne le v domačih, temveč tudi v tujih strokovnih publikacijah. Še zlasti pa bi rad še posebej poudaril, da je dobil podporo kolegov, sodnikov civilno-gospodarskega oddelka, kjer bo, če bo izvoljen, opravljal tudi svojo sodniško funkcijo. Kandidat je izjemno dober kolega in kot takšen tudi med kolegi zelo zelo cenjen. Po mnenju Sodnega sveta je zato dr. Damjan Orož najustreznejši kandidat za opravljanje sodniške funkcije vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije za področje spremljanja sodne prakse in gospodarskopravnih zadev, ter ga predlaga Državnemu zboru v imenovanje na mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prehajamo na razpravo predsednika Sodnega sveta. Želite, gospod predsednik Sodnega sveta mogoče še besedo v razpravi? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje dr. Damjan Orož. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o RTV Slovenija. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni.

To podobne dejanje ali identično smo videli včeraj pri Zakonu o dohodnini, ko je predstavnik SDS predlagal umik točke do enkrat v prihodnosti. Zakaj? Treba je jasno povedati, zakaj to delate. Ker nimate dovolj glasov in izigravate ta demokratični postopek. Če vložite zakon v proceduro, če se vloži nek sklep v proceduro, potem si toliko odgovoren, toliko operativen, vsaj delaš se, da imaš toliko znanja, da spelješ cel postopek in preko dialoga, konstruktivnega dialoga dosežeš dogovor, da zbereš teh 46 glasov. In vi jih nimate. Nekdo iz vašega pola je enkrat rekel, da je treba znati matematiko in šteti. Čas bi že bil, da se nehate norčevati iz Državnega zbora in da pustite, da demokracija opravi svoje, daste zadevo na glasovanje. Včeraj dohodnina in se obtožuje opozicijo, da je odgovorna, da ta zakon ni šel čez. Danes osem programskih svetnikov, s katerimi želite prevzeti RTV Slovenija. Dajte na glasovanje, naj demokracija o tem odloča, ali pa priznajte nimamo dovolj glasov. Tudi mi smo v resnici proti temu, kar je sedaj postalo stalna praksa. Torej prelaganje, preštevanje, kalkuliranje, odmikanje v prihodnost nekih glasovanj, jemanje pavz in tako naprej. Mi smo bili že včeraj proti pa bomo tudi danes proti in prav bi bilo, da prenehate s tako prakso. Četudi ni v nasprotju s Poslovnikom, je pa v nasprotju z namenom samega postopka.

To točko umikate zaradi tega, ker ste na Mandatno-volilni komisiji kljub dosedanji praksi Državnega zbora, da so v sestavi tako tako predstavnikov gledalcev kot predstavnikov političnih strank mešano neodvisni, strankarski, koalicijski in opozicijski kandidati, vi izbrali izključno vaše partijske kadre. Čisto za vsakega od ljudi, ki ste jih predlagali, lahko vidimo, s katero stranko je povezan, s koalicijsko stranko ali pa stranko, ki podpira to vlado, in zakaj je na tem seznamu. To ste naredili. Se pravi, izločili ste vse ostale, neodvisne strokovnjake, pa jih je bilo veliko, novinarji, ki so prejemali nagrade za življenjsko delo, ljudje, ki so se celo življenje ukvarjali z mediji. Imeli smoogromno takih ljudi na seznamu. Vi ste jih vse izločili in ste potem v Državnem zboru ostali sami. Absolutno večino rabite, 46 glasov, da bi zdaj vi te vaše ljudi, ki bodo imeli mandat prevzemati RTV, nastavili. In ker nimate teh 46 glasov danes, ker ni vseh vaših tukaj v sobi, boste glasovanje prestavljali. Ne vem, če se temu reče demokracija. To je eno navadno izsiljevanje in nategovanje postopkov. Zato tudi jaz predlagam, da se za ta sklep in za postopanje, kakršnega imate, ljudem v tej državi opravičite in da glasovanje opravimo danes. To bi bilo edino pošteno. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Matjaž Han. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, koalicija in njihovi podporniki! Zdaj je postala praksa, žal zaradi dveh kolegov, ki sta bolna, da vi prestavljate točke na plenarki. Seveda na Mandatno-volilni komisiji, ki je nesorazmerno sestavljena glede na poslanke in poslance, glede na politične stranke, vam gre vse skozi. To je jasno. Ko pridemo do tega državnega zbora, se pa ustavi. In zdaj vam moram povedati, to je, ne bom rekel, da je to nedemokratično, to je en navaden šalabajzeraj. Vi ste res

Tako da, gospodje, ni več to resno, ni več odgovorno. In se mi zdi, da popuščate. Hvala lepa. lepa. Besedo ima Maša Kociper. Nekateri kolegi tudi na tej strani so v tem parlamentu že mnoga leta. Jaz nisem toliko, ampak jaz se ne spomnim, da bi kadarkoli se toliko uporabljala ta točka poslovnika, kot se očitno uporablja in se še bo uporabljala tokrat. Zakaj? Zato ker je imela koalicija vedno večino, kot jo v demokraciji tudi mora imeti. In zato je koalicija. Zdaj pa očitno vsakič, ko bomo prišli do glasovanja v Državnem zboru, namesto da bi prepustili odločitev temu zboru, se bo prestavljalo in čakalo, da bo opozicija nabrala svojih 46 glasov. Točka je bila uvrščena po poslovniku, v skladu z prakso in tako naprej. Zakaj jo zdaj prestavljamo?

To je zloraba poslovnika in zloraba tega državnega zbora in uzurpacija oblasti. Namesto da bi dovolili, da odloči večina, ne bom uporabila tiste besede, ampak ne bi ga, ga pač nimate trenutno, vi prestavljate točke, da se ne bi videlo, da nimate večine. Jaz temu tudi v imenu Poslanske skupine SAB nasprotujem. lepa. Glede na to, da moram skrbeti za poslovnik, samo pripominjam, da ne gre za zlorabo poslovnika. Kolega Krivec, Hvala, spoštovani predsednik. Saj neka ste že pojasnili kolegom poslancem, tudi pravnikom, ki so se ravnokar se razburjali. Po poslovniku predlagamo tisto možnost, ki jo imamo. In tukaj ni nič narobe, nič ne kršimo. Vsi tudi veste, da boste vi ponovno odločali, ko bo točka prišla ponovno na odločanje, ne nekdo x, kar skušate tukaj neki javnosti predstaviti z neko dramo. Na Državni zbor bo prišla točka ponovno in takrat je po poslovniku nimamo več možnosti več prestaviti. Tako da to dramatiziranje, ne vem, komu je namenjeno, upam, da se tega v naprej ne boste posluževali več. Hvala lepa.

Prehajamo na odločanje o predlogu, da se odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 217. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preloži na eno od naslednjih sej zbora.

zato bo Državni zbor odločanje o navedenem predlogu sklepa opravil na eni od naslednjih sej zbora. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin.

smo vam poslali vodje poslanskih skupin demokratične opozicije en dopis, v katerem vas pozivamo, da naslednja dva sklepa, ki ju nameravamo sedaj obravnavati, umaknete z glasovanja. Zakonodajno-pravna služba je, ko je pretehtala to, kar je Mandatno-volilna komisija na svoji seji odločila in na kakšen način je pripravila sklepe, v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija. Ta namreč določa, da mora 5 nadzornikov in 5 članov Programskega sveta RTV Slovenija v največji meri zastopati sestavo Državnega zbora. Temu ni tako. Ta koalicija s svojimi pomagači je na Mandatno-volilni komisiji izvolila 5 članov, ki so izključno iz vrst koalicije in tistih, ki to koalicijo podpirajo. Drugi problem je v tem, da ta dva sklepa ne predstavljata te sorazmernosti, o kateri govori Zakonodajno-pravna služba, se pravi, da bi morale biti poslanske skupine, če je več kot pet poslanskih skupin v Državnem zboru, zastopane proporcionalno, ker je proporcionalnost eden od ključnih eden od ključnih vidikov naše demokracije. Tako pa imamo situacijo, kjer imamo notri predstavnika Slovenske nacionalne stranke, ki ima 3 poslance,

citiram: »Predlogov sklepov, za katere ni izkazano, da izpolnjujejo z zakonom določen pogoj, zato tudi ni mogoče oceniti kot skladnih z zakonom«, vam predlagamo, da enostavno o tem danes ne glasujemo. Ker če bi glasovali o teh dveh sklepih, bi Državni zbor glasoval o sklepih, ki so v nasprotju z zakonom. Jaz mislim, da niste predsednik samo tisti, ki bdi nad postopkom v tem državnem zboru, ampak morate bdeti tudi nad zakonitostjo delovanja tega državnega zbora.

ki ima podlago v ustavi, če ste pripravljeni ne sklicati izredne seje na zahtevo poslank in poslancev, ker gre za vsebino, ki je v nasprotju z ustavo ali pa zakoni, mislim, da morate prevzeti tudi odgovornost in ne dati teh sklepov na glasovanje, ker so v nasprotju z zakoni. Vse ostalo bi bilo skrivanje za nekimi lažnimi dilemami. Mislim, da je mnenje Zakonodajno-pravne službe zelo jasno in glasovanje o takšnih sklepih bi pomenilo kršitev zakona. Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi, kot ste seznanjeni, sem Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora zaprosil za mnenje o skladnosti predlogov sklepov Mandatno-volilne komisije z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija. To sem storil zaradi pomislekov, ki so se pojavili, ko je Mandatno-volilna komisija opravila svoje delo. Kot vam je znano, Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da pet članov programskega sveta imenuje Državni zbor, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v Državnem zboru. zboru. Glede na to, kar smo danes obravnavali v Državnem zboru, se seveda poraja vprašanje, ali ta ureditev, ki je v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, odstopa od drugih mandatno-volilnih zadev. Kot izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, bom citiral, »možnost uporabe kriterija, da so v programskem in nadzornem svetu člani, ki jih predlagajo vse politične stranke, ki so zastopane v Državnem zboru, je odvisna od števila strank, ki so zastopane v državnem zboru, v povezavi s številom mest, ki jih določa zakon. To je pet mest. V primeru, da je število političnih strank, ki so zastopane v parlamentu, večje ali manjše od števila mest, ki jih določa zakon, pa je po mnenju Zakonodajno-pravne službe potrebno upoštevati kriterij proporcionalnosti, torej sorazmernega predstavništva«. Zakonodajno-pravna služba nadalje ugotavlja, da »predlog sklepa o imenovanju petih članov programskega sveta in predlog sklepa o imenovanju petih članov nadzornega sveta,« torej govorim tudi o naslednji točki, »ki ju je določila Mandatno-volilna komisija, ne vsebujeta uporabljenih meril in utemeljitve, na kakšen način je Mandatno-volilna komisija upoštevala zakonski pogoj, da ima Državni zbor pri imenovanju upoštevati zastopanost političnih strank v Državnem zboru, zato skladnosti z zakonom ni mogoče vsebinsko preizkusiti.« V zadnjem stavku Zakonodajno-pravna služba zaključuje: »Predlogov sklepov, za katere ni izkazano, da izpolnjujejo z zakonom določen pogoj, zato tudi ni mogoče oceniti kot skladnih z zakonom.« Ko sem se referiral na ostale Mandatno-volilne zadeve, sem se referiral z namenom, ker kot izhaja iz vašega predloga, vsi dobro veste, da sam poslovnik ne daje nekih posebnih pooblastil za presojo posameznih mandatno-volilnih zadeve, sploh ne v primeru ko se z njimi morda vsebinsko ne strinjamo, pa vendarle Zakon o RTV Slovenija ni katerikoli zakon. To je zakon, ki bistveno vpliva na ta javni servis, nenazadnje na svobodo poročanja, na svobodo medijev, zato mislim, da ga moramo upoštevati in presojati v neki posebni luči. luči. Zakon določa, da pet članov imenuje Državni zbor, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v Državnem zboru. Iz teh sklepov, ki jih imamo pod f in g, ki jih imamo pod f in g, če zakon veleva, da moramo v največji možni meri upoštevati zastopanost strank, izhaja, da druga največja stranka iz opozicije, tretja največja stranka, četrta največja stranka, šesta, sedma, če se ne motim, malo se spreminja velikost strank, nimajo svojega zastopnika. 43 poslank in poslancev v tem državnem zboru nima svojega predstavnika, če se tako izrazim, v programskem svetu in v nadzornem svetu, glede na to, kar je bilo izglasovano na Mandatno-volilni komisiji. Moram reči, da se mi zdi to izjemno problematično. Glede na to, da zakon ne daje nekih posebnih pooblastil predsedniku Državnega zbora, da posega v tisto, kar je odločila Mandatno-volilna komisija, sem se pa vseeno odločil, da ima na podlagi 59. člena predsednik Državnega zbora vendarle pristojnost pri sklicu seje uvrstiti točke na dnevni red. Jaz, če bi imel takšno mnenje Zakonodajno-pravne službe prej, moram reči, da te točke ne bi uvrstil na dnevni red. Iz tega izhaja, da te zadeve ne bom dal na glasovanje in bom to točko zaključil.

če bi imel predhodno mnenje, bi tega ne uvrstil na dnevni red. Točka je že uvrščena na dnevni red. Mandatno-volilna komisija je to točko tudi obravnavala, sprejela. Za umik te točke je vedno predlagatelj tisti, se pravi, da Mandatno-volilna komisija bi lahko to točko umaknila. Če jo predsednik umakne, mora imeti neko podlago v poslovniku. Umika jo na podlagi neke svoje presoje, da nekaj ni spoštovano. Jaz upam, da se ne bomo mi v Državnem zboru postavljali na sodno stran, ki presoja o tem, kaj je skladno z zakonom in kaj ni skladno z zakonom. Gospod predsednik, vi ste se zdaj postavili, da tolmačite Zakon o RTV. Vas opozarjam, da je bila ta presoja že narejena v enem primeru, ki je bil identičen temu, o čemer danes govorimo, in je bila presoja na žalost za našo stranko, to moramo povedati, negativna. Šlo je za enak postopek, kjer smo mi kot največja opozicijska stranka osporavali izvajanje Zakona o RTV, ki govori o primerni zastopanosti v nadzornem svetu. Ker je Državni zbor to povozil, smo se mi pritožil na Upravno sodišče. Upravno sodišče je odločilo, da v tem primeru ni bilo nič nezakonitega in sklep Državnega zbora je ostal v veljavi. Tako da sodna praksa na tem področju je že. Če se vi zdaj postavljate nad sodišča, imamo en velik problem. Tako da mene zanima, na podlagi katere točke v poslovniku umikate ti dve točki iz odločanja v Državnem zboru. Jaz sem svojo obrazložitev pojasnil. Ne postavljam se nad ničesar, se pa postavljam zagotovo ob bok naši ustavi. Tina Heferle ima postopkovni predlog. Jaz imam bolj postopkovni komentar. Mislim, da je glede uporabe poslovnika tudi to dovoljeno. Pa bom začela od zadaj. Samo za razjasnitev. Do te situacije zagotovo ne bi prišlo, če bi bila razmerja v Mandatno-volilni komisiji takšna, kot bi morala biti, kot je odraz Državnega zbora in zastopanja posameznih poslanskih skupin. Vemo, da recimo Desus ima v MVK dva člana, pa njihova poslanska skupina tvori štiri poslance, LMŠ pa ima prav tako dva člana na MVK, pa naša poslanska skupina tvori 14 poslancev. Seveda vam uspe, spoštovana koalicija, s podporniki izigravati delo in razmerja v Državnem zboru, ampak nekaj je jasno, ni velikokrat, da Zakonodajno-pravna služba poda tako zelo eksplicitno in odločno mnenje, da gre pri tem sklepu za to, da sklep, ki ste ga sprejeli na MVK ne vsebuje zakonskih pokojev, ergo je sklep nezakonit. To je fakt. Spoštovani predsednik, jaz pozdravljam vašo odločitev, ker, ko bomo enkrat pristali, da koalicijski valjar s podporniki te koalicije deluje in sprejema nezakonite odločitve in jih praktično oživi, kadar se jim zazdi, bomo izgubili demokracijo in jo dejansko že, nam jo ubijate pred našimi očmi. Gospod Krivec, vam v odgovor,

Po načelu analogije, ki se seveda uporablja v pravu − in poslovnik je tudi pravni akt oziroma pravni vir, kot veste − se lahko to določilo, da če nekaj nastane post festum in imamo spremenjene okoliščine, lahko velja tudi za umik točke ali za za prestavitev točke. Tako da o tem ni nobenega dvoma, da odločitev predsednika Državnega zbora ima podlago v Poslovniku Državnega zbora. Jaz še enkrat pozdravljam to odločitev. Sem se pa javila samo zato, da morda utemeljim poslovniško, kateri člen se lahko za odločitev predsednika navede, uporabi in je odločitev predsednika popolnoma zakonita še

gospa odvetnica, umik točke je možen pri glasovanju o dnevnem redu. Sedaj smo pa bili v fazi glasovanja o točkah dnevnega reda, ko ni nobeden umik možen, razen v primeru, da ga predlaga nekdo od poslancev in ga izglasujemo. Zato, da ne bomo ovinkarili, vam bom prebral citat iz tožbe, ki smo jo mi vložili, citiram sodbo, ki smo jo izgubili: »Iz nobene od določb Zakon o RTV-1 ne izhaja, da bi bilo imenovanje v nadzorni svet RTV Slovenija posameznikova pravica, članstvo v nadzornem svetu pa izvrševanje te pravice. Prav tako iz določb zakona ne izhaja, da bi bila pravica imenovanja svojega člana v nadzorni svet s strani posamezne politične stranke v okviru kvote pet članov Državnega zbora, ki je v konkretnem primeru tožena stranka.« To govorim, ko smo mi izgubili v enakem primeru na Upravnem sodišču, o katerem sedaj govorimo. Še enkrat, prosim, predsednik, najprej, da tolmačite, na podlagi katere točke poslovnika umikate točko z glasovanja, ker to ni možno. nasprotnem primeru predlagam, da to daste na glasovanje, kar je edino možnt ali pa povabimo ZPS, naj se opredeli do pravnega stanja v državi, kjer je Upravno sodišče leta 2014, 30. 1., na našo pritožbo v enakem primeru že odločalo. Upam, da nimamo v tej državi dvojnih meril glede sodišč. Še enkrat, vi ste se postavili sedaj v presojo vsebinskih zadev, ki niso v vaši pristojnosti. Sodišče je v takih primerih že odločalo. Vsi kolegi, ki se pritožujejo, imajo možnost, da gredo na Upravno sodišče in na druge inštance, v nobenem primeru pa ne moremo izigravati poslovnika. Predlagam, ali da gremo na glasovanje o tem, da se to umakne, ker to je vaša možnost, v nasprotnem primeru pa predlagam, da glasujemo o teh točkah. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz sem svojo odločitev pojasnil. Veste, paradoks demokracije je, da lahko večina izvoli ureditev, ki je diktatura. To je seveda možno.

To je možno, to je teoretično možno. Lahko spremeniš ustavo z dvotretjinsko večino in uzakoniš notri najbolj nedemokratična načela. Vse to je seveda možno. Ampak, veste, jaz kot predsedujoči Državnega zbora kaj takega ne bi nikoli dal na glasovanje. Če zakon pravi, da morajo biti parlamentarne stranke v največji možni meri upoštevane po zastopanosti, potem jaz mislim, da je to določilo jasno. Potem ne moreš nagraditi pri javnem servisu samo tiste, ki morda podpirajo vlado. To enostavno ne gre. ne gre. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije. Smo pri točki h. Imate kakšen predlog v zvezi s točko h? Postopkovni predlog, kolega Krivec. Glejte, predsednik, zdaj ne vem, ali je to neka žalitev do nas. Vi govorite o spremembah ustave, spremembah poslovnika, mi nič takega ne predlagamo. Mi v skladu z veljavnim poslovnikom, sodno prakso, ki je bila že uveljavljena v tej državi, opozarjamo na nekatere stvari. Vi to ignorirate. V obeh primerih, od teh petih članov sta dva člana opozicije, pa če je vam to všeč ali ne. V tem primeru, kar vi zdaj izpostavljate, bi lahko SDS imel tudi dva člana, če govorimo o sorazmernosti, pa tega ni. Ne gre za nobeno uzurpacijo ne poslovnika, ne pravil v tem državnem zboru.

napovedujemo mi obstrukcijo pri glasovanju ob naslednjih točkah, ker ne moremo pristati na to, da se krši

Hvala za besedo, gospod predsednik. Težko sprejmemo vašo odločitev, ki je dejansko nad sodno prakso, govorim o točki f in g. NSi): Jaz predlagam, da najdemo iz tega nek izhod, da skličete, preden nadaljujemo, vaš kolegij, ker v nasprotnem primeru me me bo nekdo, morda vi, prisilil, da bom moral spoštovati navodilo nekoga drugega, kar pa ni v skladu s prvim odstavkom 82. člena. To oba veva. Kako naj potem druga ali tretja ali četrta poslanska skupina v parlamentu dobi svojega predstavnika v programskem svetu? Kaj pa, če ga ne bo predlagala? Gospod predsednik, mi moramo od danes naprej vedeti, kdo bo meni dal navodilo pri naslednjem glasovanju, če ste tega zavrnili. Zato prosim za umiritev strasti, da se na Kolegiju oziroma na posvetu, če sem bolj točen, dogovorimo, kako si vi predstavljate nadaljnje postopke. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Jaz predlagam, da se še enkrat vsi skupaj usedete. Javni servis je servis vseh Slovenk in Slovencev in se dogovorite, kako bo politika notri zastopana. To je moj predlog. Kolega Gregor Perič ima postopkovni predlog. ne malo nazaj poslušali o tem, kako ste želeli glasovati. Hvala za fotografiranje, lep pozdrav, gospa Violeta, smo se zmenili nekaj, ampak za vaš očitno nobeno pravilo ne velja. Sedaj pa, kljub temu da imamo neko stvar na dnevnem redu, mi ne moremo glasovati. Jaz si želim in zahtevam in pričakujem kot poslanec, da lahko o točkah, ki so na dnevnem redu tudi glasujem. To je moja pravica. Ne samo razpravljati, ampak tudi glasovati.

Hvala. Jaz bi prosil, da spoštujemo dnevni red, da spoštujemo tudi odločitve navsezadnje Kolegija. Smo poslušali v zadnjih tednih zelo veliko polemik okoli tega, kadar smo presegli delo, pa smo delali po 22. uri, zdaj je ura 19.39, pa ne moremo niti glasovati. Tako da jaz ne vem, kaj se dogaja v našem državnem zboru, ampak ni v redu. Smer, v katero gremo, ni v redu. Jaz želim in prosim, da se mi pojasni, na osnovi katere določbe v poslovniku je bilo to izvedeno in če tega odgovora ni, lepo prosim, hvala za pomoč, lepo prosim, naredimo Kolegij pa se o tem pogovorimo. Ker na tak način postopke, mi je zelo žal, ne moremo peljati. Hvala lepa. PREDSEDNIK

Ta državni zbor je sprejel dnevni red 28. seje Državnega zbora. Na ta način, ko je bil dnevni red sprejet, je pravzaprav dnevni red postal last Državnega zbora. Vi ste ga zdaj na nek način sprivatizirali, gospod predsednik. In tega enostavno ne moremo sprejeti. Zaradi tega v skladu s poslovnikom zapuščamo to sejo.

Ampak navkljub vsemu jaz sem proti temu, da se greste take igrice, gospod predsednik. Mislim, da to ni dostojno vašega položaja, predvsem pa ne tega tega dogajanja v Državnem zboru, zato tudi Poslanska skupina SNS odhaja iz dvorane in obstruiramo to zadevo. Pa se lepo imejte. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Kolega Trček ima besedo TRČEK (PS SD): Hvala za besedo. Jaz se pa v bistvu strinjam z vodjo Poslanske skupine SDS, da je poslovnik treba upoštevati. Izhodišče iz tega, kar je nastalo, je, da se delovna telesa preštejejo na novo in je sestava takšna, kakršna je sestava poslanskih skupin. Sočasno se pa tudi malo sprašujem, kaj je konkretno, kaj ni konkretno, kdo je Desus, kaj ni Desus in tako naprej, pa naj se o tem tudi opredeli Zakonodajno-pravna služba. Hvala.

JOŽE TANKO (PS SDS): Malo prej ste sami odločili, da legalno sprejet sklep Državnega zbora o odvzemu besede Kordišu, ki je sam to zahteval, ne velja. Zdaj ste v svoji obrazložitvi povedali, da vi presojate, kaj je zakonito in kaj ni. Edini, ki lahko o tem odloča, so sodišča. Govorili ste o tem, da je nekaj ustavno ali je neustavno, boste tudi vi odločali v Državnem zboru, a se bo glasovalo o tem ali se ne bo. O tem odloča Ustavno sodišče. Vi ste dolžni delati in imate posebno pooblastilo, da skrbite za izvajanje tega poslovnika. Če je kolega Krivec zahteval o predlogu, ki ste ga dali, da se o njem glasuje, ste ga dolžni dati na glasovanje. O umiku oziroma preložitvi točke dnevnega reda se glasuje. Če ne boste vi kot predsednik Državnega zbora spoštovali osnovnih stvari, stvari, kdo presoja v kakšni fazi o kakšni stvari, potem pomeni to popolno avtokracijo. Mi Državnega zbora ne potrebujemo več, o vsem bo odločal predsednik Igor Zorčič: o tem, kaj je zakonito, o tem, kaj je ustavno, o tem, kaj se bo glasovalo, ali se ne bo, kdo sme sploh razpravljati in tako naprej. Glejte, pripeljali ste to zadevo v fazo popolne avtokracije in diktature.

Če pa mislite, da morate vi sami osebno odločati, potem pa je vprašanje, če še koga rabite. Način dela, ki ste ga danes popoldne naredili, je nikakršen. Pa kolegi, hvala za spoštljivost. Jaz vas poslušam, vam zagotavljam, da lahko v miru razpravljate, vi ste pa toliko nevljudni, da tega ne omogočate. No, saj je smešno, samo vse zadeve se zbirajo in se lahko kdaj vrnejo tudi vam. Malo miru, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz predlagam, da zaključimo s temi postopkovnimi predlogi. Kolega Perič ima postopkovni predlog. Hvala, hvala lepa. Pa me veseli, da je vsaj nekoliko več miru, tako da se slišimo. Glede na to, da neke utemeljitve in obrazložitve, na podlagi katerega poslovniškega določila ste odločili, da ne glasujemo o točki, ki jo imamo na samem dnevnem redu, napovedujem tudi z naše strani obstrukcijo od točk f naprej. Hvala lepa. Upam, da do takih situacij ne bo prišlo. Zagotovo se bomo pa morali usesti in predlagam, da tudi izpeljemo v čim krajšem času en posvet oziroma kolegij, da te zadeve razčistimo. Ocenjujem, da to ni praksa, ki bi kakorkoli lahko koristila Državnemu zboru − ne danes niti v prihodnje. Hvala lepa.

Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa, s katerim se v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij, za članici imenujeta mag. Nataša Jan in Nataša Jan in dr. Jana Završnik, in sicer za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 22. 3. 2017. Glasujemo.

Ugotavljam, da nismo sklepčni. Nadaljujemo čez 10 minut, torej ob 20. uri.

kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo. Prehajamo na tretje glasovanje. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljano morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanju o Predlogu sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Sklepa o ugotovitvi prenehanja funkcije podpredsednika Odbora za zunanjo politiko. Vodja Poslanske skupine nepovezanih poslancev me je 16. 12. 2021 obvestila o spremembi v sestavi poslanske skupine, in sicer o izstopu poslanca mag. Branislava Rajića iz poslanske skupine. Ker mesto enega podpredsednika odbora za zunanjo politiko pripada Poslanski skupini nepovezanih poslancev, je s tem nastopil razlog, da imenovanemu poslancu preneha funkcija podpredsednika navedenega odbora. Državni zbor se zato na podlagi 200., 201. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora seznani z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da je poslancu mag. Branislavu Rajiću prenehalo članstvo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev. Zaradi prenehanja članstva v Poslanski skupini nepovezanih poslancev preneha mag. Branislavu Rajiću funkcija podpredsednika Odbora za zunanjo politiko. Poslancu preneha funkcija v Odboru za zunanjo politiko z dnem seznanitve na seji Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 28. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala